kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 75. izredne seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Lidija Divjak Mirnik, mag. Dušan Verbič in Nataša Sukič do glasovanja.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisanim Luko Mescem. Besedo dajem predstavniku predlagatelja Luki Mescu za dopolnilno obrazložitev predloga. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! V Levici skupaj z celotno opozicijo predlagamo, da se glede Zakona o ustanovitvi demografskega sklada organizira posvetovalni referendum. Razlog za to je preprost: to je verjetno najpomembnejši zakon, ki ga v tem mandatu obravnavamo; ta zakon bo najpomembneje določil, kako se bo upravljalo in ravnalo z 8,4 milijarde državnega premoženja, kako se bo kadrovalo v državna podjetja in kaj bomo na dolgi rok počeli z dobički državnih podjetij. Ponavljam, pogovarjamo se o 8,4 milijarde, praktično o vsem državnem premoženju, ki ga ta država v obliki kapitalskih naložb še ima. Zato ne smemo prepustiti odločanja o tem eni politični opciji, eni politični stranki, pač pa moramo vprašati ljudi, kaj si mislijo o tem vprašanju. Ljudje se morajo skozi široko javno razpravo opredeliti do tega, kako želijo, da je to premoženje v prihodnosti upravljano. To poudarjam še posebej zato, ker mislim, da imamo dovolj utemeljenih argumentov za tezo, da tu ne gre za ustanovitev sklada, ki naj bi pomagal krpati luknjo v pokojninski blagajni, pač pa gre za ustanovitev sklada, ki bo predvsem omogočil politiki večjo kontrolo nad državnim premoženjem oziroma v skrajnem primeru ugrabitev državnega premoženja s strani ene politične opcije. Pa bom kratko opisal, zakaj je to tako po branju tega zakona. zakona. Ko se pogovarjamo o demografskem skladu, je treba pogledati drugod po Evropi, kakšne so razmere in kakšne so materialne možnosti za to, da se nekaj takega ustanovi pri nas. Kot rečeno, Slovenija ima 8,4 milijarde evrov državnega premoženja. Če to delimo z dvema milijonoma, bomo ugotovili, da na prebivalca pride 4 tisoč 300 evrov državnega premoženja. Najuspešnejši ali pa najbolj slaven primer kapitalskega financiranja pokojninske blagajne sta norveška sklada, pokojninski sklad in naftni sklad, ki obvladujeta vsak približno tisoč milijard premoženja, imata naložbe po 9 tisoč podjetjih po svetu in če njihovo premoženje delimo s številom Norvežanov, bomo ugotovili, da tam na prebivalca pride 400 tisoč evrov državnega premoženja samo v teh dveh skladih. Kar pomeni, da imajo tam na glavo prebivalca 100-krat več premoženja v teh skladih in zato seveda lahko kapitalsko financirajo pokojnine in blaginjo prebivalstva. Pri nas za kaj takega ni materialnih pogojev, niti ne obstaja noben realističen predlog. Vsi predlogi demografskih skladov pri nas so bili oblikovani na način, da ne moremo ne v 20 ne v 50 letih pričakovati, da bi kaj podobnega v Sloveniji naredili. In to je dejstvo, ki ga je treba imeti pred očmi. Seveda bi tudi druge države, ne samo Slovenija, rade posnemale to, kar se je zgodilo na Norveškem, ampak Norveška je specifična, ker ima ogromno naftno premoženje, s katerim je lahko napolnila te sklade. Toda tiste države, ki to počnejo, počnejo na obraten način, kot bi počela ta Vlada. Ta Vlada pravi, ustanovimo demografski sklad, potem pa iz tega sklada kar tekoče že financirajmo pokojnine, pa družinsko politiko, pa gradnjo domov za starejše. V akumulacijo naj bi šlo 40 % dobičkov dobičkov državnih podjetij, ker pomeni za letos je predvidenih 170 milijonov, se pravi 40 % od teh 170 milijonov naj bi se nekako hranilo in oplajalo naprej. Na Irskem in v Franciji imajo obraten princip. Na Irskem dejansko iz proračuna financirajo demografski sklad, zato da ta nalaga in akumulira, da bo čez 10, 15, 20 let imel neko realno kapitalsko vrednost iz katere bo možno krpati pokojninsko blagajno. Na ta način, kot ste se lotili pri nas, to ne bo možno. To je pokazala tudi raziskava Inštituta za ekonomske raziskave. Oni pravijo, ocenjujejo, da bo luknja v pokojninski blagajni leta 2040 se približno podvojila, glede na to kar imamo danes. Se pravi, bo znašala 2,4 milijarde evrov in njihova ocena kaj bi lahko s tem skladom dosegli je, da bi tam nekje 4, po zelo optimističnem odstotku pa 8 % te luknje pokrpali iz naslova demografskega sklada oziroma iz naslova dobičkov državnih podjetij, ker to je tudi treba počrpati. Niti evro, ki se bo znašel v tem demografskem skladu ni nov. Niti evro, ki bo prišel iz demografskega sklada v proračun ni nov. Vse kar bo prihajalo preko demografskega sklada so dobički obstoječih državnih podjetij, ki so se v državni proračun zlivali že sedaj. Skratka, gre samo za preusmerjanje skozi nek drug državni žep do proračuna in nič drugega. Niti evra nove vrednosti ni tukaj notri. Tako da se je potem treba vprašati zakaj se ta sklad pravzaprav ustanavlja. Ne bo rešil ne pokojnin, ne družinske politike. Spomnimo ta stane, če se ne motim, že sedaj 600 milijonov na leto, niti gradnje domov za starejše. Minister te vlade pravi, da bi potrebovali 300 milijonov na leto, če bi se hoteli resno lotiti usposabljanja dolgotrajne oskrbe. Nič od tega s tem denarjem, ki bo tekel skozi demografski sklad ne moremo v neki relevantni meri naslavljati. naslavljati. Odgovor zakaj se ta sklad ustanavlja je drugje. Da bi ugotovili zakaj se sklad ustanavlja je pa treba pogledati druge stvari, ki se spreminjajo. Prva stvar, ki jo lahko ugotovimo je, da bo vse državno premoženje ta sklad zbral na kup. Druga stvar, državno premoženje bo dobilo enotni nadzorni odbor in enotno upravo, ki bo nameščena s strani vladajoče politike. Od 11 članov nadzornega sveta, ki bo potem inštaliral upravo bo 4 člane imenovala vlada, 5 članov stranke, kar veste, da v slovenskem parlamentarizmu pomeni koalicijske stranke in 2 bosta predlagala civilna družbam, mladi in upokojenci, ampak tudi te bodo morale potrditi stranke v parlamentu, kar pomeni, da ima lahko v skrajnem primeru vlada oziroma vladna koalicija 100 % zastopanost svojih predstavnikov v nadzornem svetu. Kaj bo to pomenilo za transparentnost upravljanja, kaj bo to pomenilo za nevarnosti, za tveganje korupcije si razlagajte sami. Ampak če hočete par indicev lahko povem še to, da varovalke, ki sedaj obstajajo glede poslovnih daril, glede kompetenc, ki so potrebne za postati nadzornik ali upravnik v državnem podjetju glede predpisanih izkušenj, ki jih tak kader rabi se s tem zakonom znižujejo. Mislim, da tukaj že lahko ugotavljamo zakaj se znižujejo. Ker ima ta vlada ambicije v državna podjetja na ključna mesta postavljati svoje ljudi. In kar je morda najpomembneje, povsod kjer so se na ta način stvari preurejale, kot se sedaj v demografskem skladu, pa se zelo redko tako radikalno, je veljalo neko načelo institucionalne kontinuitete. Se pravi, ko, recimo, preoblikuješ Slovenski državni holding in njegovo strategijo poslovanja z državnimi naložbami v demografski sklad do sprejetja nove strategije ta stara strategija velja. V tem primeru, ki je pred nami ne.

privatizacije, itn. Skratka, sum, ki ga imamo v opoziciji je, da si ta Vlada predvsem poskuša kupiti eno leto do volitev, da bo v tem času počela z državnim premoženjem kar bo hotela. Zato pravimo, da tukaj ne gre za demografijo, pač pa gre za poizkus ugrabljanja državnega premoženja s strani ene politične opcije, podrejanja državnega premoženja, da bo služil koristim predstavnikov ene politične opcije. Zato ponavljam, ta zakon mora na referendum, če ne na posvetovalni, bo pa šel na zakonodajni referendum, če ga sprejmete in vas na tem mestu opominjam, da referendum hočete nočete, v vsakem primeru bo. Če se nočete posvetovati z ljudstvom, če se bojite ljudstva, kot ste pokazali v petek z ograjami povsod po centru Ljubljane, če se bojite mnenja ljudstva toliko, da ne upate niti vprašati kaj si mislijo o vaših predlogih, se bo pač treba soočati z mnenjem ljudstva na zavrnitvenem zakonodajnem referendumu, ko boste zakon, vsaj tako kaže, v jeseni sprejeli, pa se bom tukaj ustavil. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 34. seji, 6. maja letos, obravnaval predlog za razpis posvetovalnega referenduma o Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. V imenu predlagatelja je poslanec Luka Mesec izpostavil, da skupina poslank in poslancev s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma želi doseči to, da se o tako pomembni odločitvi izrečejo ljudje na referendumu. V zvezi z Zakonom o nacionalnem demografskem skladu je dejal, da se bo celotno državno premoženje enotno upravljalo, kar povečuje korupcijska tveganja. Spremenili se bodo tudi kriteriji glede strateške pomembnosti naložb. Ob tem je omenil, da bo nadzor nad upravljanjem sklada imela vsakokratna vladajoča koalicija. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je služba na podlagi 184. člena Poslovnika Državnega zbora preučila predlog razpisa o zakonodajnem oziroma o posvetovalnem referendumu, in da je ta predlog vložen v skladu z zakonom, ob tem pa je opozorila na problem nejasnosti referendumskega vprašanja in sicer v obeh delih vprašanja. V prvem delu bi bilo potrebno referendumsko vprašanje zastaviti bolj vsebinsko, da se volivci izrekajo o vsebini ne pa o pravnem aktu samem po sebi. Drugi del vprašanja pa je nejasen in zavajajoč in kot tak ne more biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma. Predstavnik Ministrstva za finance je predstavil pisno mnenje Vlade in povedal, da je potrebno zaradi nejasnega in zavajajočega referendumskega vprašanja in njegove obrazložitve zavrniti predlog za razpis posvetovalnega referenduma. V razpravi so članice in člani odbora izrazili mnenje, da je potreben posvetovalni referendum, ki bi na določen način seznanil javnost z rešitvami v predlogu zakona. Izpostavljeno je bilo dejstvo, da sklad ne bo pomenil zvišanja pokojnin, izražena pa je bila tudi skrb glede morebitne politične korupcije, saj skupščino sklada predstavlja Vlada. oziroma, da se bo iz sklada delno financirala tekoča poraba. Nasprotno pa so nekateri člani menili, da je referendumsko vprašanje zelo nejasno in zavajajoče, zato referendum ni primeren. Opozorili so na demografska vprašanja ter s tem povezano problematiko pokojnin, ki jih tudi predvideni sklad ne bo v celoti razreševal, saj je predvideno le sofinanciranje zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Glede organov upravljanja v skladu so menili, da je razmerje moči med Vlado in Državnim zborom primerno urejeno, saj bo Državni zbor preko nadzornega sveta odločal tudi o tem kdo bo član uprave. Prav tako so opozorili, da bo nad skladom izvajalo nadzor Računsko sodišče in sicer vsako poslovno leto enkrat. Odbor je po končani razpravi na podlagi drugega odstavka 184. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o naslednjem predlogu mnenja: Odbor za finance meni, da je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu primeren. Za predlagano mnenje je glasovalo 8 članov odbora, proti pa je glasovalo 11 članov odbora. Odbor mnenja ni sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Za predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade. Besedo ima mag. Peter Ješovnik, državni sekretar na Ministrstvu za finance. hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenje je skrbno preučili predloge za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu in podala utemeljeno mnenje, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagatelji uvodoma Vladi očitajo, da je potekel postopek sprejemanja Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu brez poglobljene javne razprave in da ni bil usklajen s socialnimi partnerji. Vlada ta očitek zavrača, saj obstajajo pravne podlage in javna razprava za sprejem Zakona o demografskem skladu že od leta 2014. V tem času so bili vloženi že trije poslanski predlogi zakona o demografskem skladu. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je bil članom ekonomsko-socialnega sveta predstavljen dvakrat in obravnavan na petih sestankih njegove pogajalske skupine. Predstavljen, obravnavan in podprt je bil tudi na dveh sejah Državnega sveta in na 37. seji Državnega sveta. Predlagatelji neutemeljeno navajajo, da so predstavniki zainteresirane javnosti na predlog zakona podali številne tehtne pripombe in komentarje, ki jih je Vlada ignorirala. Vlada to utemeljeno zavrača, daj so bili na primer na predlog Komisije za preprečevanje korupcije in Združenja nadzornikov Slovenije z amandmaji v drugi obravnavi sprejete vsebinske dopolnitve za krepitev integritete sklada. Jedro očitkov predlagateljev je trditev, da nacionalni demografski sklad predstavlja nov vzvod za privatizacijo državnega premoženja. Glede tega Vlada izpostavlja dejstvo, da so bile v času vlad od leta 2013 do konca leta 2020 prodane kapitalske naložbe Republike Slovenije v kar 45-ih družbah. Da ne omenjamo poleg tega še prodajo naložb v lasti Slovenskega državnega holdinga in kapitalske družbe, ki je med drugim v letu 2018 omogočila prevzem Gorenja. Na podlagi sklepa Državnega zbora o privatizacijo 15-ih družb in strategiji upravljanja so bile v tem času med drugim prodane naložbe države v družbah NLB, NKBM, A Banka, Gorenjska banka, Heilos, Fotona, Aerodrom Ljubljana, Žito, Elan, Adria Airways tehnika, Adria Airways, Paloma, Cimos in drugi. Predlagatelji v tem kontekstu prav tako zavajajoče navajajo, da je vlada Janeza Janše prižgala zeleno luč privatizaciji 49 % deleža družbe Slovenske železnice tovorni promet. Pot k tej privatizaciji je bila odprta s sprejemom strategije upravljanja kapitalskih naložb v državi v letu 2015 in s tem spremembo Zakona o družbi Slovenske železnice v letu 2016. Vse te rešitve in odločitve so bile sprejete v času nekih drugih vlad, zato je nekorektno navajati, da vlada Janeza Janše daje zeleno luč privatizacije družbe tovornega prometa Slovenskih železnic. Nadalje, predlagatelji omenjajo tudi pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper pri čemer pa Vlada pojasnjuje, da družba 2TDK ni predmet predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, saj je iz njega izvzeta in ne preide v last in upravljanje nacionalnega demografskega sklada. Predlagatelji razpis posvetovalnega referenduma utemeljujejo tudi zaradi izključitve predstavnikov delavcev iz nadzornega sveta sklada. Čeprav enako ureditev predpisuje tudi Zakon o slovenskem državnem holdingu in čeprav je pobudo za presojo ustavnosti izključitve delavcev in nadzornega sveta SDH Ustavno sodišče že leta 2018 zavrnilo kot neutemeljeno. Predlagatelji referenduma navajajo tudi ukinjanje privilegija, da imajo zavarovanci oziroma predstavniki sindikatov polovico članov v nadzornem svetu Modre zavarovalnice. Agencija za zavarovalni nadzor je že leta 2016 opozorila, da takšna ureditev odstopa od Zakona o gospodarskih družbah in o zavarovalništvu. Po mnenju AZN takšna ureditev omejuje Republiko Slovenijo pri opravljanju te naložbe, s čimer se postavlja vprašanje dejanske moči in posledično odgovornosti imetnika. Poleg tega, Modra zavarovalnica ni lastnica sredstev pokojninskega sklada javnih uslužbencev, ampak je le njegova upravljavka. Da zaključim, glede samega referendumskega vprašanja je potrebno na koncu opozoriti, da ne izpolnjujejo(?) osnovnega standarda načela jasnosti, ki velja v slovenskem pravnem redu, k čemur pritrjuje tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe. Zaradi česar je po mnenju Vlade, je potrebno predlog za razpis posvetovalnega referenduma zavrniti. Hvala za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Lista Marjana Šarca. Stališče bo predstavila Andreja Zabret.

Trenutna Vlada poskuša s sprejetjem predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu netransparentno, brez poglobljene javne razprave in mimo socialnega dialoga, centralizirati lastništvo in upravljanje 8,6 milijarde evrov državnega premoženja. To je problematično, tako z vidika upravljanja, kot tudi z vidika smiselnosti in ustreznosti prenašanja določenih kapitalskih naložb v demografski sklad, vsaj tako trdite, ustanavljate za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninskega sistema. Tak demografski sklad, kot si ga je zamislila vlada Janeza Janše, ne more rešiti problema finančne podhranjenosti javne pokojninske blagajne. Enostavno ne more. Njegov prispevek v pokojninsko blagajno je namreč zanemarljiv, poleg tega pa želi Vlada – tako trdite – iz sklada financirati tudi dolgotrajno oskrbo in družinsko politiko. Predlog zakona predvideva takojšen začetek tekočega vplačevanja v pokojninsko blagajno, brez kakršnekoli akumulacije in sicer, v obsegu najmanj 40 % prejetih dividend in kupnin, od prodaje domačih kapitalskih naložb sklada, 10 % dividend za politiko skrb za starejše in 10 % dividend za financiranje družinske politike. Ob predpostavkah dvoodstotne povprečne letne donosnosti kapitalskih naložb države, bi tako lahko sklad leta 2040, v pokojninsko blagajno vplačal približno 200 milijonov evrov, kar je le 8 % pričakovanega primanjkljaja pokojninske blagajne. In če vemo, da proračun vsako leto pokriva manko v pokojninski blagajni in zdaj na leto približno milijardo, po izračunih pa naj bi leta 2040 prispeval že 2,4 milijarde, je povsem jasno in očitno, da predlog zakona ne bo dosegel namena in ta je, ne sicer edini, dolgoročna vzdržnost pokojninskega sistema. Poleg tega, po mnenju LMŠ, sofinanciranje izgradnje namenskih nepremičnin za starejše in financiranje družinske politike, nista izdatka, ki bi bila naloga demografskega sklada. To je naloga države in ta je dolžna sredstva najti v državnem proračunu. Predlog zakona tudi ne predvideva nobenih novih virov, ki bi poleg kapitalskih naložb in njihovih dividend povečevali sredstva sklada. Glede na vse hibe zakona, so cilji Vlade pravzaprav povsem drugačni, kot skušate prikazati in ti cilji so, združiti vse pod eno streho in podrediti sebi, nadzorovati in obvladovati in s tem pridobiti nove vzvode za poseganje v nadzorne odbore slovenskih družb, ter za privatizacijo državnega premoženja. Vlada si je zakon namerno spisala tako, da ji bo mogoče vse zgoraj našteto zato, vse vzvode upravljanja in nadzora sklada daje v roke političnih strank in v lastne vladne roke. Namreč, skupščina, kot glavni organ, je v celoti izenačena z Vlado, predstavniki zaposlenih pa so namerno izključeni. Izključeni in to tisti, za varno starost, katerih je sklad pravzaprav namenjen. Čudim se lahkotnosti, s katero razveljavljate številne zakona, ki so doslej urejali upravljanje in nadzor nad družbami v državni lasti, ter skladu podeljujete nove pristojnosti za poseganje v institucije, v katerih nimajo kaj početi. Vlada Janeza Janše vseskozi zatrjuje, da je bil zakon usklajen s socialnimi partnerji. **6. TRAK: (DAG) Sindikati so vas razkrinkali, socialnega dialoga, vsaj ne tvornega in usmerjenega k dogovoru, pač ni bilo. Ta Vlada ga preprosto ne razume, ignorira ga, enako kot ignorira socialne partnerje, no, delodajalce malo manj. Zato Vlada tudi ni upoštevala kritik, pripomb in alternativnih predlogov sindikalnih central. Prav tako tudi ni upoštevala tehtnih pripomb in predlogov, ki so jih k predlogu zakona dali predstavniki zainteresirane javnosti, kot so Komisija za preprečevanje korupcije, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni svet invalidskih organizacij, Društvo nadzornikov Slovenije in mnogo drugih. Na sejo Odbora za finance, kjer je potekala druga obravnava, ni bil vabljen nihče, razen Ministrstva za finance. Predlog štirih strank opozicije za sklic javne predstavitve mnenj so poslanci vladne koalicije brez razprave zavrnili. Da bi pred nadaljnjim odločanjem o predlogu zakona omogočili poglobljeno javno razpravo, smo štiri opozicijske stranke vložile tudi predlog za umik točke s seje Odbora za finance, vendar tudi tu so koalicijski poslanci ta predlog brez argumentov zavrnili, kot so zavrnili tudi vse pomembne in številne amandmaje. Proti, proti, proti – tak je izid vsakega glasovanja. Toliko o vaših nenehnih pozivih k sodelovanju. Ponavljate jih zato, da bi o sebi ustvarili javno podobo konstruktivne in sodelovalne koalicije, pa, na žalost, niste nič od tega. V LMŠ smo zagovorniki celovite pokojninske reforme, ki naj bi zagotovila dolgotrajno vzdržnost pokojninskega sistema. Del te reforme je lahko tudi pokojninsko demografski sklad kot delni odgovor na demografske trende, a takšen sklad, da bo dejansko in izključno prispeval k zmanjšanju vrzeli v pokojninski blagajni. Sklad mora biti portfeljski, temeljiti mora na temeljnih načelih, kot so donosnost, varnost, likvidnost, gospodarnost, fleksibilnost, transparentnost in neodvisnost. A zgolj pokojninsko demografski sklad sam po sebi ne bo rešil te problematike, zato potrebujemo korenite spremembe pokojninskega sistema, kot je morda bolj aktiven drugi in tretji steber, spremembe na trgu dela, čimprejšnja zaposlitev mladih in tudi visoka dodana vrednost gospodarstvu in s tem konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Vladni predlog vse to zanemarja. Loteva se delca mozaika, parcialen je in vsebinsko zgrešen, za prihodnost pa slab in škodljiv. Zaradi vsega naštetega smo v LMŠ odločno proti sprejetju predloga zakona. Ker smo tako rekoč izčrpali že vse možnosti, nam je ostala le še volja ljudstva. Zato podpiramo posvetovalni referendum, saj želimo, da se o tako pomembni odločitvi, s toliko bremenilnimi posledicami izrečejo ljudje, ki jim je sklad pravzaprav namenjen. Ne gre le za denar ljudi, ki ga preko svojih prihodkov, torej plač, vplačujejo v blagajne, pač pa gre predvsem za ljudi. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Mag. Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov.

Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavcem, vsi lepo pozdravljeni! Spoštovani! Danes se v resnici ne pogovarjamo o demografskem skladu, danes se pogovarjamo o še enem kukavičjem jajcu trenutno vladajočih. Pa dovolite, da v imenu poslanske skupine razložim. Ustanovitev demografskega sklada, ki bi z dobički od poslovanja državnih podjetij in premoženja dodatno polnil pokojninsko blagajno in tako omogočal dodaten vir njene stabilnosti, je zgodovinski dolg in neizpolnjena obljuba državljankam in državljanom. Od leta 1996 in zlasti od odločitve o znižanju prispevkov za delodajalce v pokojninsko blagajno je bila ustanovitev sklada eden od ključnih pogojev s katerim bi nadomestili luknjo, ki zaradi tega nastaja v pokojninskem sistemu. Luknjo, ki jo moramo vsako leto zamašiti z več kot milijardnim transferjem iz državnega proračuna. Luknjo, za katero vemo, da se bo v prihodnosti zaradi staranja prebivalstva še povečevala. Vsa strokovna dejstva nam torej govorijo, da moramo povečati vire pokojninske blagajne in akumulirati rezervo za kritično obdobje, sicer bo čez 20 let sistem medgeneracijske solidarnosti ogrožen, s tem pa tudi pokojnine vseh, ki si jih nadejamo takrat prejemati. Vsi dosedanji poskusi ustanavljanja demografskega rezervnega sklada so spodleteli. Spodleteli so, ker so pozabili, da je namen demografskega sklada zagotoviti dodaten vir pokojninskemu sistemu, ne pa upravljanja državnih podjetij ter ne kadrovanje v nadzorne svete in uprave. Da bi se moral upravi sklad predvsem posvetiti globalnemu razpršenemu investiranju in tako zagotoviti varnost in donosnost svojih naložb. Da pravi sklad za to ni in more biti orodje s katerim bi spodbujali domače investicije ali ga uporabljali za domače prevzeme in obrambe pred njimi, ker so njegova sredstva namenjena za bodoče pokojnine in ne za borzne špekulacije, niti za državne dokapitalizacije. Spoštovani! Kako upravljati z državnimi podjetji je ena znanost. Kako gospodariti z viri za varen dolgoročen donos pa druga. V nobenem drugem poskusu uzakonitve demografskega sklada ni predlagatelj tega tako očitno zanemaril. V nobenem drugem poskusu ni predlagatelj tako očitno pokazal, da državo in njeno premoženje vidi kot plen, ki ga je treba osvojiti in razdeliti. V nobenem drugem poskusu ni predlagatelj tako očitno ignoriral dejstva, da ima Republika Slovenija v obliki kapitalske družbe več kot dve desetletji že vzpostavljen demografski sklad, ki pa pri svojih odločitvah ni popolnoma neodvisen. Kot drugo, nima dodeljenih dodatnih virov in kot tretje, da se njegovi donosi kratkovidno trošijo za tekočo porabo, namesto, da bi se akumulirali za tretji vir pokojninskega sistema v kritičnem demografskem obdobju. To je vse, kar je pri demografskem skladu potrebno urediti, da bi pričel opravljati svojo nalogo demografskih rezerv. Kljub temu, da vse to vedo so se vladajoči odločili, da ugrabijo ves plen z enim zamahom. Upravljanje izjemno raznolikih naložb bi torej po vladnih načrtih združili pod eno streho. Med tem ko bi dobičke takega upravljanja razpršili po zelo različnih ciljih, namesto da bi jih uporabili za izvoren namen. To je sofinanciranje pokojnin v prihodnosti. Vsa državna podjetja, ne glede na namen in način delovanja in ne glede na vlogo, ki jo opravljajo v ekonomsko infrastrukturno storitvenem ekosistemu bi prenesli v last Slovenskega državnega holdinga. Ta naj bi, bodite pozorni, z znižanimi kriteriji za vodstvene položaje skrbel za vodenje in kadrovanje vseh teh podjetij. Dobički bi se uporabljali tudi za sofinanciranje tekoče pokojninske porabe, kot tudi za nejasno definirano demografsko in družinsko politiko. Le 40 % dobičkov bi se akumuliralo za zavarovanje bodičih pokojnin, pri čemer je upravičena bojazen, da so med načrtovane dobičke oproščeni tudi prihodki od novih privatizacijskih razprodaj državnih podjetij in njene infrastrukture. V zadnjem letu razprava o konceptu demografskega sklada jasno kaže na razliko v načinu dela vladajočih in opozicije. Socialni demokrati smo na podlagi izkušenj iz preteklosti in strokovnih izhodišč pripravili in transparentno predstavili predlog s katerim bi skupaj dokončali delo in poravnali dolg do bodoče generacije. Vladajoči so ga skoraj brez razprave označili za neprimernega. Brez razprave. Namesto tega je vlada pripravila zakon brez javne razprave,

V opoziciji smo se na predlog zakona odzvali s konstruktivnimi amandmaji, pozivi za dialog ter predloge za vključitev strokovne in zainteresirane javnosti v proces obravnave predloga. Vladajoči so se na te predloge odzvali s posmehom in trmastim vztrajanjem, da njihov predlog ne potrebuje sprememb, ne dopolnitev, ne dialoga in ne soglasja ljudstva. Zato je danes pred nami predlog za posvetovalni referendum, na katerem bi ljudje odločili ali se strinjajo s konceptom, ki ga ponuja Vlada. Posledice njegove dokončne uzakonitve bi bile lahko usodne za več prehodnih desetletij in za pokojninsko varnost več generacije. Nihče nima pravice obrniti krmila tako daleč stran od predhodno začrtane smeri, ne da bi zato dobil mandat ljudstva. Ker gre za odločitev, ki bo bistveno presegla mandatno obdobje te Vlade ali tega Državnega zbora, je glede na našo demokratično ureditev edino primerno, da o tem odločijo ljudje na referendumu. Gre namreč za vprašanje ali bo pokojninski sistem prihodnosti temeljil na solidarnosti ali bo temeljil na sebičnosti. Na vseh generacijah, tudi tistih, ki bi morda imele manjše neposredne koristi od vzpostavitve demografskega mastadonta, ki ga ustanavlja Vlada. Namreč leži soodgovornost za smer razvoja slovenskega pokojninskega sistema. Zato moramo k podpori ljudskemu glasovanju pozvati tudi druge poslanke in poslance, predvsem tiste, ki so vso svojo politično kariero poudarjali korist upokojencev in privrženost vsem generacijam. Nikomur izmed nas volivke in volivci niso dali mandata za uzakonitev demografskega sklada, ki tako očitno odstopa od predhodno dogovorjenih usmeritev, strokovnih podlag in dejstev, ki so terjale njegovo ustanovitev. Z uzakonitvijo takega demografskega sklada bi za sebične in kratkoročne koristi sedanje generacije ogoljufali prihodnje generacije upokojencev, od katerih pričakujemo, da bodo z davki, prispevki in varčevanjem financirali sedanje in bodoče pokojnine. Če s tako imenovanim demografskem skladom izčrpamo še zadnje rezerve za tekočo porabo, bodo sedanji upokojenci morda deležni še dodatka ali dveh. Vsi prihodni rodovi pa se bodo lahko zanesli le sami nase. Verjamemo, da slovenski upokojenke in upokojenci ne želijo prelomiti obljube med generacijami, da se želijo svojim potomcem zapustiti sistem, ki bo tudi njim zagotavljal vsaj minimalen prag dostojnih pokojnin. Verjamemo torej, da bi na referendumskem odločanju prevladala solidarnost nad sebičnostjo, da ljudje ne glasujejo samo za nekaj obljubljenih desetakov več v žepu, temveč da gre pri vsem skupaj za nekaj mnogo pomembnejšega. Da smo kot skupnost vsi vključeni in vsi odgovorni, ne le zase, temveč tudi za tiste, ki prihajajo za nami. Da se ne moremo res sprijazniti s prepričanjem, da prihodne generacije itak ne bodo dočakale pokojnine, temveč da je mogoče tudi njim dati zagotovilo, da bodo njihovi prispevki nekoč postali njihove dostojne pokojnine, če se družba ustrezno organizira v ta namen. Ker se razpadajoče glasovalni stroj vladajoče koalicije ne ozira ne na strokovne podlage, ne na socialni dialog, ne iskanja političnega soglasja, je pred tretjo obravnavo zakona zadnja priložnost, da ljudstvo na referendumu vprašamo ali je to tisto, kar so pričakovali. Socialni demokrati bomo podprli predlog, da o tem odločijo ljudje. Hvala za vašo pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala za besedo, predsedujoči. Idejo demografskega sklada lahko beremo z dvema ločenima poudarkoma. Prvi poudarek je na prvo polovici te sektagme, torej kot demografski sklad. Kaj to pomeni? Gospodarjenje z državnim premoženjem naj bi navrglo dostojne presežke, ki naj zapolnijo trenutno luknjo, ki Vlada v pokojninski blagajni in na ta način zagotovijo prihodno vzdržnost za pokrivanje pokojnin in za varno starost. Poudarek na drugem delu sektagme, torej na skladu, pa implicira, da je to državno premoženje vodeno zgledno, je vodeno transparentno, in da zasleduje našo skupno korist. Ko pod drobnogled vzamemo vladno izvedbo te ideje, ki se s cilji, kot sem jih ravnokar orisal, tudi prodaja navzven, ugotovimo da je demografski sklad Janeza Janše vse kaj drugega kot sredstvo za zagotovitev dostojne starosti ali sredstvo za racionalno opravljanje z državnim, to je našim skupnim premoženjem, ampak zgolj pokritje, ki naj vladi Janeza Janše in njenim prijateljem omogoči dostop do 8 milijard evrov državnega premoženja s katerim bo lahko delala po svoje kot že eno leto lahko gledamo na ravni celotne države. Če začnem pri tem, zakaj demografski sklad Janeza Janše v resnici ni demografski sklad. Trenutna slika pokojninske blagajne je taka, da jo mora država iz proračunskih virov dofinancirati z 1,15 milijarde evrov samo v letu 2021. druga potreba, ki jo lahko umestimo v kategorijo varne starosti, je dolgotrajna oskrba. Tukaj Vladna ocena pravi, da potrebujemo 300 milijonov evrov vsako leto, pa je v proračunu zagotovljenih zgolj 12 milijonov evrov. Tukaj so še družinski prejemki in starševska nadomestila na letni ravni zanje porabimo okrog 600 milijonov evrov. Pod črto že sedaj izkazana družbena potreba pravi, da letno potrebujemo 2 milijardi evrov s katerimi naj zagotovimo varno starost kot je v tej državni trenutno ne zagotavljamo. Primerjajmo torej te številke, kot rečeno, pod črto 2 milijarde evrov na leto, z obljubami demografskega sklada pod Vlado Janeza Janše. Za leto 2021, je v proračunu Republike Slovenije predvidenih dividend 171 milijonov evrov. to preusmerili v ZPIZ, kot predvideva demografski sklad Janeza Janše in izplačali 40 % tega zneska, pridemo na pičlih 68 milijonov evrov in to pri tem, da zanemarimo neugodne gospodarske pogoje s katerimi smo soočili. 68 milijonov evrov, gospe in gospodje, ki naj dofinancira pokojnine, nekaj 100 tisoč slovenskih upokojencev z izkazano potrebo v višini 2 milijard evrov. Demografski sklad Vlade Janeza Janše je skratka blef. Zakaj pa Vlada Janeza Janše s tem demografskim tako zelo blefira? Poglejmo drugi poudarek sintagme, to je sklad. Kriterij za zasedbo vodilnih mest znotraj demografskega sklada Vlada Janeza Janše spušča pogoje pod katerimi se bodo ta vodilna mesta lahko zasedla, so nižja kot obstajajo trenutno. Ob tem predvideva, da bo 4 nadzornike demografskega sklada imenovala Vlada, 7 nadzornikov Državni zbor, 2 precej simbolična reprezentacija pa naj bi prišla s strani starostnikov in mladine, mladinskemu svetu in ZDUS naj bi pripadal vsak po en predstavnik. Ta demografski sklad torej bi bil v celoti podrejen milosti vsakokratne vladajoče politike, koalicije in njene Vlade. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da vsa vrednost prihaja iz dela. Ravno delavci so tisti, ki so iz opravljanje demografskega sklada izpuščeni, izpuščena pa je tudi trenutno veljavna strategija upravljanja z državnimi naložbami, novo oblikovani demografki skladi z novo vzpostavljenimi vodstvi bi dobil v enem letu proste roke, da s tem državnim premoženjem počne (nadaljevanje) vključno s tem, da ga privatizira. Socialisti ponujamo neko popolnoma drugačno alternativo, ki naj dejansko in ne zgolj retorično in propagandno odgovori na eni strani tako na potrebe slovenskih upokojencev, aktualnih upokojencev in bodočih upokojencev, ter zagotovi transparentno in racionalno upravljanje 8 milijard državnega premoženja za aktualne in za bodoče generacije. Ključni ukrep, ki ga potrebujemo za polnjenje luknje v pokojninski blagajni, ni neko rokohitrsko predajanje dividend iz enega žepa državnih prihodkov v drug žep, ampak je izenačitev prispevkov, ki jih delodajalci vplačujejo v pokojninsko blagajno, na višino, kot jo vplačujejo tudi delavci. Težave z vzdržnostjo pokojninske blagajne so se v tej državi začele šele leta 1996, ko je takratna oblast posekala prispevke delodajalcev praktično za polovico in iz tega naslova smo od takrat, torej od leta 1996 do danes v pokojninski blagajni izgubili debelih 20 milijard evrov. Seveda to, da delavci v pokojninsko blagajno prispevajo veliko več, kot prispevajo delodajalci, ni pošteno. In socialisti predlagamo, da se to popravi, da se prispevne stopnje izenačijo. To je bil navsezadnje tudi ukrep, ki je bil dogovorjen s predhodno Vlado, to je Vlado Marjana Šarca, in ki bi po prehodnem štiriletnem obdobju postopnega dvigovanja prispevkov za delodajalce v pokojninsko blagajno prinesel pol milijarde evrov vsako leto. s tem resnim dohodkom pa se lahko pogovarjamo o tem, kako ima pokojninska blagajna zagotovljeno dodatno stabilnost še za naslednjih nekaj desetletij in kako lahko s tem dodatnim dohodkom dvignemo pokojnine; sam bi posebej poudaril nujen dvig najnižjih pokojnin najprej. Drugi del te enačbe, torej sam sklad, upravljanje državnega premoženja, prav tako vidimo ravno nasprotno od Vlade Janeza Janše. Ključno vlogo pri upravljanju podjetij morajo dobiti zaposleni. Zaposleni preko svojih predstavnikov, preko delavskih svetov, s pomočjo sindikatov so tisti, ki najbolj poznajo notranji ustroj teh podjetij, najbolj so seznanjeni s proizvodnimi procesi in, ključno, to niso neki odtujeni menedžerji, ki dobijo dobro plačo, potem jim je pa vseeno, kako se podjetje obrača in kako dela. To so ljudje, ki so življenjsko odvisni od dobrega in vzdržnega poslovanja teh podjetij, zato imajo tudi najbolj organski interes, da se ta podjetja ne privatizirajo, da se z njimi ne dela kot svinja z mehom, da ne služijo kot politični bankomati ali karkoli podobnega. To delavsko upravljanje z 8 milijardami premoženja v javni lasti je treba nadgraditi z družbenimi cilji, ki jih mora dogovoriti aktualna in tudi kakšna sledeča politika, okoli katere se moramo poenotiti. V Levici kot socialisti pravimo, da so ti ključni družbeni cilji trije: prvi je razvoj, drugi so delovna mesta in tretji je okoljska vzdržnost. Ko govorimo o razvoju, ciljamo na to, da se mora slovensko gospodarstvo preoblikovati iz kramarskega podizvajalskega gospodarstva, ki dovaja polizdelke za nemške koncerne, ki nato polno vrednost končnih produktov tudi realiziramo v kapaciteto sklenjenih proizvodnih verig, ki lahko s končnimi produkti konkurira na globalnem trgu in tam lovi bazene vrednosti in niše, ki lahko omogočijo rentabilnost. S to rentabilnostjo, z višjo dodano vrednostjo, z ustvarjalnostjo proizvodnih procesov pridejo tudi kakovostna delovna mesta. To niso delovna mesta, na katerih si ljudje lomijo hrbte osem ur na dan; pa je že to postalo redko, ljudje si danes na delu lomijo hrbte krepko več kot osem ur na dan in včasih še celo manj kot za minimalno plačo. To so delovna mesta s precej višjimi dohodki in taka, ki lahko nudijo neko zadovoljstvo na delu zaposlenim, ki to delo opravljajo.

ji hitro za petami sledi tudi grožnja biotski raznovrstnosti, in gospodarstvo je tista ključna hrbtenica, ki okolje obremenjuje, naša naloga pa je, da jo prestrukturiramo na tak način, da bo hkrati zagotavljala blaginjo vsem državljankam in državljanom in to na tak način, da bo okolje ohranjala, ne izčrpavala. Gospe in gospodje, referendum o demografskem skladu bo, vprašanje je le, kakšen. Ali se bo, tako, kot imamo danes na mizi predlog, vlada Janeza Janše, posvetovala z ljudstvom o tem, na kakšen način naj se zagotovi poštene prihodke v pokojninsko blagajno in iz tega financira slovenske pokojnine in kako naj se upravlja državno premoženje, torej kot bankomat vlade Janeza Janše ali kot skupno dobro, če pa tega Vlada ne bo želela slišati, pa so sindikati že napovedali naknadni zakonodajni referendum, ki bo obvezujoč. Tudi to napoved v Levici podpiramo, referendumu se bomo pridružili. 8 milijard evrov državnega premoženja je nekaj, kar pripada 2 milijonom ljudem, ne pa eni koaliciji, eni vladi in enemu predsedniku vlade. Ni le aktualna potreba po tem, da si Vlada Janeza Janše zagotovi teh 8 milijard evrov kot podlago za utrjevanje svoje moči in nebudno »poplačevanje« uslug raznoraznih prijateljem, recimo na Madžarskem, edini razlog, ki tiči z snovanjem demografskega sklada, kot ga imamo na mizi. Zelo preprosto, kot sem poskušal že prej opisati skozi družbene cilje in kaj socialisti pravimo, da je potrebno narediti z državnim premoženjem - tovrsten demografski sklad, tovrstna gospodarska infrastruktura, je pogoj za družbo zadovoljnih ljudi, ki pridejo veseli na delovno mesto, ki so dobro plačani, ki so zadovoljni s tem, kaj na delu naredijo, ki vidijo razvoj, ki ga njihovo podjetje prinaša v lokalno skupnost. Ampak v družbi zadovoljnih ljudi, Janez Janša ne bo nikoli več videl oblasti, ker zadovoljni ljudje so imuni na lažne novice in manipulacijo, ki nastajajo v režiji skrajne desnice. In tudi to je neka grda, grda prihodnost, ki jo moramo preprečiti, vsi skupaj, če je potrebno, tudi na referendumu, glede na to, da potrebe ljudi vlada Janeza Janše ne sliši. Hvala. lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo, gospod predsednik. Dragi kolegice in kolegi! Za začetek, če bi predlagatelji imeli poštene namene, bi referendumsko vprašanje predlagali tudi v nekem poštenem duhu, pa naj ga preberem, kot je predlagano: »Ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki ne rešuje problema financiranj pokojnin, pač pa vladi Janeza Janše še povečuje možnosti kadrovanja po državnih podjetjih in privatizacijo.« Če bi se referendumsko vprašanje zaključilo takole - ali ste za to, da Državni zbor Republike Slovenije sprejme Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu, torej po neki analogiji z zakonodajnim referendum, potem bi ta predlog bil dejansko vreden presoje. Ko pa v referendumsko vprašanje predlagatelj integrira vsiljeno interpretacijo zakona, potem pa razumeš, da ne gre za poštene namene. Poleg tega velja spomniti, da Državni zbor še ni sprejel strategije upravljanja Nacionalnega demografskega sklada, ker tam bodo pravzaprav bistvene določbe, kako bo vodstvo Nacionalnega demografskega sklada upravljajo s premoženjem. Kolegice in kolegi danes smo bolj kot kdaj koli prej v zgodovini slovenske države blizu ustanovitvi nacionalnega demografskega sklada. Zakaj to pravim? Dovolite nekaj dejstev za osvežitev spomina. Pred več kot 8-mi leti smo v Državnem zboru sprejeli zadnjo pokojninsko reformo tako imenovani ZPIZ2. Takrat smo bili del koalicije, ampak to zdaj niti ni toliko pomembno, pomembno je, da je ta pokojninska reforma, torej ZPIZ2 dobila veliko podporo v Državnem zboru. Zakon je začel veljati 1. januarja 2013 in v tem zakonu med drugim piše, da se do leta 2015 do 1. 1. 2015 vzpostavi demografski rezervni sklad, torej do 1. 1. 2015. Minilo je 6 let od te določbe, torej zamujamo 6 let, 6 let je približno 8 % povprečne življenjske dobe Slovenke oziroma Slovenca. Izgubili smo 6 let. Danes ne bom analiziral zakaj vlade v zadnjih 6-ih letih, v glavnem leve vlade tega niso naredile. Ali so bile sposobne ali nesposobne, kaj se je dogajalo s koalicijami to zdaj ni pomembno, pomembno je, da smo izgubili 6 let in demografski kazalniki so v tem času šli samo navzdol. Na to nas je opozarjala Evropska komisije nenazadnje Eurostat, Statistični urad Republike Slovenije in tako naprej. In ker smo izgubili 6 let, smo v koalicijski pogodbi v drugem poglavju, ki ima naslov mladi, družina, pokojnine, socialne zadeve, zelo visoko kar na drugo mesto zapisali ustanovitelj slovenskega-demografsko pokojninskega sklada. Gospe in gospodje, demografske spremembe izzivajo naš družbeni in kulturni red ter spreminjajo naše sobivanje. Vse manj je mladih ljudi in vse več je starejših ljudi. To pomeni velik pritisk na medgeneracijsko solidarnost in velik pritisk na javne finance. Medgeneracijska solidarnost, podpiranje družine ter sodelovanje med mlajšimi in starejšimi so ključne naloge, Življenjska doba prebivalstva se zvišuje, kar kaže na izboljšanje življenjskega standarda prebivalstva in na napredek medicine. V dolgoživi družbi v prihodnosti se bodo spremenile tudi potrebe ljudi in njihovih družin. Ustvariti želimo možnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. To zahteva usklajeno prilagoditev ukrepov na področju trga dela, vseživljenjskega učenja, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, socialnega varstva, bivalnega okolja ter tudi drugih področij. Tradicionalne vezi je vse težje vzdrževati, zato želimo to spodbujati ter pomagati pri iskanju in razvoju novih. Ljudje postajamo vse bolj mobilni, socialne vezi pa se spreminjajo. Vse več dejavnosti je digitalnih, iz tega razloga so povezanost z domovino, naš občutek za skupnost in naše vrednote toliko bolj pomembne. Slovenija mora biti dostopna za priseljevanje visoko kvalificirane in potrebne delovne sile. Poleg poklicnih kvalifikacij in potreb našega gospodarstva bi bilo treba v prihodnosti bolj upoštevati tudi kompatibilnost kulture prisiljencev z našo slovensko kulturo. Ne potrebujemo priseljevanja, ki nas preobremeni in obremenjuje naše sisteme socialne pomoči. Preprečiti moramo izkoriščanje davčnega in socialnega sistema, ki med Slovenci povzroča nelagodje in odpor. Prisiljenci naj za pošteno delo prejmejo ustrezno torej pošteno plačilo.

OECD in Evropska komisija nas opozarjata na ogroženost dolgoročne fiskalne vzdržnosti zaradi javne porabe, povezane s staranjem. Delež starejših prebivalcev namreč narašča, zato naraščajo tudi stroški pokojnin in drugi s staranjem povezani izdatki. OECD predvideva, da bodo do leta 2055 ti odhodki narasli bolj kot v večini drugih evropskih držav. Zato opozarja, da se mora pokojninski sistem pripraviti na staranje prebivalstva. Za Novo Slovenijo je vedno in dolga leta nazaj, pa tudi sedaj pravzaprav bila prva prioriteta modernizacija, posodobitev pokojninskega sistema. Naš pokojninski sistem ni vzdržen, to vsi že dolgo vemo. Nikoli naša prioriteta ni bila demografski sklad. Res pa je, ko se sestajaš s koalicijskimi partnerji, ko pišeš koalicijsko pogodbo, v koalicijsko pogodbo koalicijski partnerji želijo vnesti svoje prioritete. In to sprejmeš, in ko je pogodba podpisana, velja načelo »pacta sunt servanda«, pogodbe je treba spoštovati. Od lanskega poletja smo na ekspertni ravni usklajevali besedilo Zakona o nacionalnem demografskem skladu in ocenjujemo, da je dober, zato ga bomo v Novi Sloveniji v tretjem branju tudi podprli. Po dolgih letih lahko rečem skoraj nehumanega odnosa do starejših, do upokojencev, smo v lanskem letu in tudi v letošnjem letu naredili pomembne premike, ne samo v koalicijski pogodbi, ampak tudi z dejanji. Zadnji dom starejših je država zgradila leta 2005; takrat je ta resor vodila Nova Slovenija. Danes vidimo, da je pravzaprav skorajda večina domov za starejše arhitekturno nepripravljenih za epidemije, kot je bila in je epidemija covid-19. Minister Janez Cigler Kralj je v ponedeljek objavil zelo pomemben razpis, težak približno 93 milijonov, s katerimi želimo in bomo zgradili, če smem tako reči, domsko infrastrukturo. Kar zadeva pokojnine. V lanskem letu – naj naštejem – redne uskladitve, letni dodatek, izredna uskladitev z decembra sprejetim zakonom v višini 2 %, kar je približno 94 milijonov na letni ravni, lani enkrat in letos 11. januarja poseben solidarnostni dodatek za upokojence. Ko vse to seštejemo, se pravi, posebna izplačila za upokojence poleg redne pokojnine, to vse skupaj znaša približno 540 milijonov. In želimo, imamo namen popraviti krivice upokojencem. V parlamentarni proceduri je že zakon in iščemo vire, kako bi ta zakon sprejeli. Čas je – in to bomo mi naredili, ta koalicija bo to naredila -, da popravimo krivice upokojencem, ki so se dogajale dolga leta. Ta posvetovalni referendum je brezpredmeten. In Poslanska skupina Nova Slovenija predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejetju Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu ne bo podprla. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade! Pred nami je predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejetju Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. V Stranki modernega centra ocenjujemo, da bi izvedba takšnega referenduma po nepotrebnem časovno zamaknila oziroma odložila sprejetje tega zakona. Spomnimo, ustanovitev demografskega sklada, ki bi pripomogel k premostitvi razlike odhodkov nad prihodki pokojninske blagajne, zamuja že več let. Temeljni namen bodočega nacionalnega demografskega sklada, kot ga opredeljuje tudi zakon, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo sofinanciranje pokojninske blagajne na podlagi medgeneracijske solidarnosti.

je današnji predlog za izvedbo predhodnega posvetovalnega referenduma moč razumeti le kot politični manever zavlačevanja s strani opozicije. Naj ob tem dodam, da izid takšnega referenduma sploh ne bi bil zavezujoč. Predlagano referendumsko vprašanje pa je po oceni Zakonodajno-pravne službe celo zavajajoče. takšen zavlačevalni manever je povsem nerazumljiv in uperjen proti interesom slovenskih državljanov vseh starosti, zato ga niti ni moč logično in zdravorazumsko utemeljiti in upravičiti. Dejstvo je, da demografski sklad nujno potrebujemo in to čim prej. Razlog za to pa ni zgolj zaveza iz pokojninske reforme iz leta 2013, temveč predvsem resnično slaba demografska slika v naši državi. Ta kaže, da je več kot četrtina Slovencev starejših od 65 let. Trendi pa nakazujejo, da se bodo pritiski na pokojninski sistem v prihodnjih letih le še stopnjevali. Poslanski skupini Stranke modernega centra smo prepričani, da pripravljeni zakon v polni meri naslavlja medgeneracijsko solidarnost in to na transparenten in učinkovit način. Dodatno podkrepitev tovrstne solidarnosti predstavlja tudi določba o letni namenitvi 10 % zbranih dividend za sofinanciranje politike za skrb za starejše ter o namenitvi dodatnih 10 % dividend letno tudi za ukrepe družinske politike in politike štipendiranja. Ocenjujemo, da predlog zakona konsistentno naslavlja svoj temeljni cilj, to je zagotovitev preglednega, varnega in donosnega upravljanja naložb v lasti sklada s ciljen povečevanja vrednosti za sofinanciranje obveznega pokojninskega zavarovanja, in sicer bo to možno izvesti na podlagi medgeneracijske solidarnost, skladno s smernicami dobre prakse korporativnega upravljanja ter ob zagotavljanju ukrepov za krepitev upravljavske integritete. Tudi imenovanje članov nadzornega sveta se bo bistveno razlikovalo od trenutnega procesa imenovanja v Slovenskem državnem holdingu, saj bo vlada imenovala štiri, državni zbor pa 7 od skupno 11 članov nadzornega sveta. Za primerjavo, sedaj 5 članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga na predlog Vlade Državni zbor zgolj imenuje v paketu. Po novem bo torej imel Državni zbor pri izboru sedmih od skupno enajstih nadzornikov odločilno vlogo. Težko se je torej pridružiti očitkom, da je ustanovitev nacionalnega demografskega sklada korak nazaj oziroma korak proti zmanjšanju transparentnosti v zavetrju neustrezne strukture organov sklada. Prav tako je moč zavreči vse očitke, da naj bi bil zakon o nacionalnem demografskem skladu zasnovan kot nov vzvod za privatizacijo državnega premoženja. Predlog zakona namreč natančno predvideva, da bodo vsi kriteriji in merila ter smer ravnanja z državnim premoženjem zapisani v strategiji upravljanja naložb sklada, ki jo bo potrdil ta državni zbor. Zanimivo je, da so najbolj glasni očitki o netransparentni oziroma ker prikriti privatizaciji, ki prihajajo prav iz tistega dela opozicije, ki je v času mandatov svojih vlad s kapitalskimi naložbami države ravnala nekonsistentno, nestrukturirano in brez kakršnekoli dolgoročne strategije izključno na nivoju nekih ad hoc intervencij, kot je bil na primer spisek 15 podjetij za privatizacijo. Tega je resda potrdil ta državni zbor, a podjetja so bila na tisti spisek uvrščena brez ustrezni meril in kriterijev, torej bolj po občutku in na pamet. Naj dodatno spomnim, da je leta 2015 sprejeta strategija upravljanja kapitalskih naložb države, torej v času Cerarjeve vlade, predstavljala sploh prvi sistemski upravljavski dokument za ravnanje z državnim premoženjem.

s kapitalskimi naložbami države. Ker pa se ta strategija oziroma življenjska doba te strategije iz leta 2015 zaključuje, bo v vsakem primeru potrebno sprejeti novo strategijo prilagojeno novim razmeram, stanju in kondiciji državnega premoženja. In zakon, ki ga želite ustaviti s tem referendumom takšno zakonsko podlago za novo strategijo daje. Možno je sklepati, da tako silovito opozicijsko nasprotovanje in vsi zavlačevalni manevri lahko pomenijo tudi velik strah pred prekinitvijo nekaterih ustaljenih, poslovno-političnih in kadrovskih povezav do kater bi prišlo z novim modelom upravljanja državnega premoženja in tukaj je po naši oceni bistvo vsega opozicijskega nasprotovanja temu, ustanovitvi nacionalnega demografskega sklada. A v Poslanski skupini SMC se zavedamo tudi, da ustanovitev demografskega sklada sama po sebi ni rešitev za vse demografske probleme s katerimi se soočamo. Demografski sklad razumemo predvsem kot temelj za nadaljnjo pokojninsko reformo, ki bo dolgoročneje razbremenila pokojninski sistem in zapolnila vse širši razpon med prihodki in odhodki pokojninske blagajne. Zato predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu ne bomo podprli. Hvala.

Spoštovani! Ta Vlada ne vidi in ne sliši ne ljudi in ne strokovne javnosti. Prepričana je, da so vse njene odločitve pravilne, in da je vzpostavila zadostno disciplino s pomočjo katere bo utišala vse tiste, ki bi v njene odločitve javno podvomili in preglasovala tiste, ki bi njenim odločitvam ugovarjali. Pri tem pa pozablja na moč, ki jo ima ljudstvo. Eden najpomembnejših zakonov, ki vpliva na usodo vseh državljank in državljanov je bil porinjen v proceduro brez javne obravnave ali resne razprave, mimo socialnega in mimo medgeneracijskega dialoga. Z vsemi s katerimi bi ta Vlada morala sodelovati, ne samo, da ne zna vzpostaviti dialoga, ampak tega tudi noče. Temu pritrjuje izstop sindikatov iz Ekonomsko-socialnega sveta. Zakaj se ta Vlada boji ljudi? Zakaj se boji tisti, za katere bi morala delati? Vladni predlog je bil deležen številnih pripomb in ja, strokovna javnost in ljudje imajo prav, takšen demografski sklad kot ga dela Vlada, ne bo razbremenil proračuna in ne bo zagotovil vzdržnosti pokojninskega sistema. Dejstvo je, da bodo imeli korist od vladnega predloga le vladajoči. Sedanji in bodoči upokojenci pa od takšnega sklada ne bodo imeli nič, zato bi morali vsi tisti, ki jim je resnično mar za pokojnine in upokojence, glasovati proti temu zakonu in za posvetovalni referendum. Prav je, da si vsak v tej dvorani najprej odgovori na nekaj vprašanj. Ali bomo ponovno dopustili plenjenje po državnih podjetjih, ki smo ga poznali nekoč in za katerega smo bili prepričani, da se v Sloveniji ne more več ponoviti. Ali bomo tej Vladi dopustili demontažo zdajšnjega, sedanjega sistema upravljanja državnega premoženja, ki smo ga gradili zadnje desetletje. Ali bomo dali tej in vsem naslednjim vladam proste roke pri razprodaji približno 9 milijard evrov vrednega državnega premoženja? Ali bomo dovolili, da ta Vlada z enim zamahom zamenja celotno garnituro nadzornikov samo zato, da bo svojim zvestim kadrom zagotovila položaje, sebi pa vpliv in moč? Ali bomo dovolili, da se sredstva demografskega sklada, ki bi se morala akumulirati za naslednje generacije upokojencev, sproti trošila za različne namene in ne samo za pokojnine?

da morajo biti sredstva sklada namenjena samo in izključno pokojninam, da se morajo sredstva sklada akumulirati vsaj 20 let, da mora imeti sklad zagotovljene dodatne vere – in to je po naše denar od uporabe dveh naravnih slovenskih dragocenosti, to sta voda in les. In to je tisto, kar želimo v stranki SAB zagotoviti, tako sedanjim upokojencem, kot mladim, ki se bodo upokojevali čez 20, 30, 40 let. Stabilne vire za pokojnine danes in tudi čez 40 let. Predlagatelji se zavedamo, da izid posvetovalnega referenduma ni zavezujoč. Prav tako se zavedamo, da ta Vlada ne bo ravnala drugače niti, če bo večina državljanov zakonu nasprotovala, a kljub temu dajemo ljudem možnost, da izrazijo svoje mnenje. Prav je, da slišimo naše državljanke in državljane, saj so ravno oni tisti, ki jim je demografski sklad namenjen. Sredstva državnega premoženja niso namenjena politiki in demografski sklad ni in ne sme biti peskovnik te Vlade. Tudi če bo danes glasovalni stroj preprečil, da ljudje povedo svoje mnenje, verjamemo, da se bo glas civilne družbe tako okrepil, da bo Vladi in njeni demografski politiki javno izrekel nezaupnico z naknadnim zakonodajnim referendumom. Enako kot jo je izrekel pri Zakonu o vodah. V SAB-u bomo seveda glasovali za razpis referenduma, s tem pa poslali jasen signal kakšno raven demokracije si naša država zasluži. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **ROBERT hvala za besedo. Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu ureja odprto zadevo na način, ki zmore uresničiti pričakovanja po dolgoročno stabilnem sofinanciranju odhodkov pokojninske blagajne. Posebej je treba poudariti sofinanciranje zakaj po nobenem variantnem predlogu do sedaj ni bilo predvideno popolno nadomestilo plačil iz državnega proračuna v pokojninsko blagajno z donosi demografskega sklada. Kaj takega bi bilo tudi povsem nerealno, če vemo, da so se v zadnjem desetletnem obdobju ti transferji gibali na nivoju preko milijarde evrov. Največ leta 2013 milijardo in 636 milijonov evrov in najmanj leta 2019 965 milijonov evrov. Ravno tako je treba takoj na začetku ovreči najbolj sprevrženo demagoško trditev, da je demografski sklad in njegovi bodoči donosi namenjen zviševanju pokojnin, zakaj to ni njegova funkcija? Kapitalska družba je bila ustanovljena z namenom, da pokriva deficit v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki se financira po sistemu medgeneracijske izmenjave. Po svoji vsebini in ciljih je od vsega začetka delovala kot demografski sklad. Državni proračun je od leta 2000 po zakonu dolžan skrbeti za izravnavo prihodkov in odhodkov Zavoda o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in omogočati njegovo uravnoteženo poslovanje. Obveznost države za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki zavoda ostaja tudi v veljavnem pokojninskem zakonu. Obveznosti za pokrivanje primanjkljaja niso povezane s konkretnimi pravicami iz javnega pokojninskega sistema, marveč pomenijo nedoločeno in sprejemljivo obveznost državnega proračuna. Navidezno uravnoteženi proračun Zavoda zato pomeni latentno grožnjo uravnoteženosti državnega proračuna. **17. da je pokojninski sistem v veliki meri odvisen od državnega proračuna, vsebuje pomembno implikacijo tudi z vidika ideje demografskega sklada. Le-ta namreč v veliki meri temelji na podmeni uporabe nacionalnega bogastva za namene financiranja pokojninskega sistema. Na prihodkovni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v prihodnje ne bo stabilnih virov, tako po vsebini kot po višini. Prihodkovna stran s svojo dinamiko ne bo mogla slediti naraščajočim odhodkovnim potrebam. Po določbah Zakona o Slovenskem državnem holdingu bi se morala Kapitalska družba preoblikovati v neodvisni, avtonomni demografski rezervni sklad do 31. decembra 2015. To se do danes, do junija 2021, še ni zgodilo. Referendumsko vprašanje se osredinja na neposredno personalno povezavo aktualnega predsednika Vlade z ambicijami po izpolnjevanju kadrovskih zahtev v podjetjih, kjer ima država svoj delež, in z ambicijami po privatizaciji teh podjetij. Predpostavka je, da bo mandat sedanjega predsednika Vlade trajal v nedogled in da ni časovno omejen. Nacionalni demografski sklad bo pomembna državna organizacija, zato so v resnici velikega pomena načela upravljanja, po katerih se bodo morali ravnati upravljavci in izvrševalci njegovih poslovnih politik, tako temeljne, razvojne kot sprotne. Načelo zakonitosti predvideva, da se demografski sklad ustanovi s posebnim zakonom. Načelo neodvisnosti se odraža v pravni samostojnosti in neodvisnosti, kar bo doseženo na način, da vlada nastopa le v vlogi skupščine delniške družbe. Načelo dobrega upravljanja in načelo strokovnosti bosta vzpostavljeni s pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati člani organov vodenja in nadzora. Razmerje moči med zakonodajno vejo oblasti in izvršilno vejo oblasti je najbolj očitno razvidno iz aktov upravljanja naložb. Prva in najpomembnejša pri tem je strategija upravljanja naložb sklada. Pripravi jo sklad in jo pošlje ministrstvu za finance, ta jo posreduje vladi. Vlada pripravi dokončen predlog strategije z obrazložitvijo in jo pošlje v obravnavo in sprejetje v Državni zbor. Državni zbor jo sprejme z večino glasov navzočih poslancev. To pomeni, najpomembnejši akt upravljanja demografskega sklada ne more biti sprejet brez soglasja Državnega zbora. Drugi pomemben dokument je letni načrt upravljanja naložb. Na podlagi sprejete strategije ga pripravi uprava sklada. Soglasje k letnemu načrtu daje nadzorni svet, najkasneje do konca novembra za naslednje koledarsko leto. Nadzorni svet pošlje letni načrt upravljanja naložb v potrditev vladi, ta pa ga pošlje v seznanitev Državnemu zboru; pri tem pa je pomembna seveda sestava nadzornega sveta, o čemer nekoliko več kasneje. Tretji pomemben dokument je politika upravljanja naložb. Uprava jo mora preveriti najmanj enkrat letno in jo spremeniti, če to zahtevajo spremenjene gospodarske razmere. K politiki upravljanja naložb daje soglasje nadzorni svet na predlog uprave sklada, najpozneje do konca novembra za prihodnje poslovno leto. V tem pogledu je zelo pomemben dokument tudi kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo sklada. Sprejme ga uprava, toda ne more ga sprejeti, če k temu ne da soglasja nadzorni svet. Ravno tako je možno povečati osnovni kapital sklada. Republika Slovenija to lahko stori na predlog vlade, se pravi, izvede povečevanje oziroma povečanje osnovnega kapitala sklada. Toda to lahko stori samo s sklepom (nadaljevanje) Če povzamem, strategijo upravljanja naložb sklada, kot najpomembnejši dokument in povečanje osnovnega kapitala sklada, mora odobriti Državni zbor. Vlada brez soglasja Državnega zbora pri tem ne more storiti nič. Letni načrt upravljanja naložb, politiko upravljanja naložb in kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo sklada, so predmet soglasja nadzornega sveta. Brez soglasja nadzornega sveta, uprava sklada ne more delovati v okviru teh dokumentov. V predlaganem referendumskem vprašanju je impliciran tudi prevladujoč vpliv Vlade na vse poslovne odločitve, ki jih bodo sprejemali organi sklada. Kateri so torej ti organi sklada. Prva je skupščina. Naloge in pristojnosti skupščine opravlja Vlada. Drugi je nadzorni svet. Kot že omenjeno, z zelo pomembnimi pooblastili in funkcijami, ima 11 članov, od tega jih 7 imenuje Državni zbor, 4 pa Vlada, se pravi, da v sestavi nadzornega sveta prevladuje sestava Državnega zbora. 5 jih imenujejo poslanske skupine, enega Zveza društev upokojencev Slovenije in enega Mladinski svet Slovenije, pri čemer pa je pomembno, da je nadzorni svet sestavljen po kompetencah in sicer, za 4 poslovna področja za finance, za korporativno upravljanje, za korporacijsko pravo in za upravljanje obveznosti in premoženja. In tretji pomembni organ je uprava sklada. Ima predsednika in dva člana. Upravo imenuje nadzorni svet. Pomembna pa je zakonska določitev v 57. členu zakona, ki opredeljuje možnost, da sme uprava nekatere vrste poslov opravljati samo v soglasju z nadzornim svetom. To je seveda stvar bodočih relacij med upravo in nadzornim svetom, toda tudi v tem oziru velja poudariti, da ima nadzorni svet večinsko sestavo predstavnikov Državnega zbora. V zakonu je predviden tudi nadzor Računskega sodišča. Računsko sodišče bo izvajalo, vsako leto, revizijo smotrnosti in pravilnosti poslovanja sklada. Zamislimo si, da bi nekdo, ki hoče sprivatizirati celotno državno premoženje ali pa ga pokrasti, v zakon vnašal določila, ki mu vsako leto za vrat prinašajo vrhovne državne revizorje in državne revizorje, ki preverjajo njegovo poslovanje. Gospe in gospodje, glavni vzrok za nezmožnost sprejetja odločitev, v zvezi s pomembno inštitucijo, kakršna je demografski sklad, je razpetost med privatizacijskimi ambicijami, med zagotavljanjem socialne države in izvajanjem korporativnega upravljanja. Zato velja še enkrat ponoviti trojno lekcijo korporativnega upravljanja, ki ni posebej težavna. Korporativna praksa je Ahilova peta kapitalističnega sistema in je tudi tokrat eden osrednjih vzrokov za vsa navzkrižja, za različnost pogledov in nezmožnost oblikovanja kompromisov. Razlog je preprost, vse delovanje tržne ekonomije je dejansko odvisno od odločitev podjetij in bank, od nefinančnih in finančnih nosilcev odločitev. Njihova vidna roka odloča o delovanju tržne nevidne roke, korporativne odločitve pa omejuje zakonski okviri držav, interesi delničarjev in drugih deležnikov, pa tudi in predvsem, etična samo odgovornost korporativnih upravljavcev in vodstev podjetij. Ključna je zavezanost pravnim proceduram in etičnim ravnanjem, predvsem pa spoštovanju zlatega pravila, da so uprave in nadzorni sveti, pa tudi deležniki, vključno z lastniki, zavezani primarnim razvojnim ciljem kapitalske družbe, ne pa lastnim interesom. Kdor ni razumel te lekcije, v Sloveniji jih je zelo veliko, ki tega ne razumejo, naj še enkrat pogleda izročilo škotskih razsvetljencev **19. korporativno prakso zadnjega denimo pol stoletja. V razpravi na Odboru za finance je bilo zaznati glavni razlog nasprotovanju funkcijam Državnega zbora pri oblikovanju organov in določanju strategij demografskega sklada. Ta razlog je v načelu večinskega odločanja kot enemu nosilnih načel parlamentarne demokracije. Največja pomanjkljivost bodočih sprejetih odločitev bo, da bodo sprejete po večinskem načelu, kar je po mnenju predlagateljev globoko narobe. Govorimo o značilnosti metode demokracije. Temeljna pravila predpisujejo različne postopke za sprejemanje kolektivnih sklepov s pomočjo svobodne razprave, ki je podlaga za bodisi soglasno bodisi večino odločitev. Po stališču predlagateljev bi bilo očitno potrebno spremeniti koncept demokracije iz parlamentarne v socialistično, parlamentarna nasproti socialistični demokraciji. Dvoumnost pa je umetno ustvarjena in nepotrebna. S socialistično demokracijo imamo na slovenskem obilne izkušnje, zato vemo, da med parlamentarno demokracijo in socialistično demokracijo ni nobene razlike. Tako kot ni prav nikakršne razlike med navadnim stolom in električnim stolom. V vseh dosedanjih razpravah o demografskem skladu so se izpostavili trije bistveni parametri, o katerih ni mogoče doseči soglasne odločitve, ampak bo potrebo sprejeti odločitev po večinskem načelu, to so velikost in struktura osnovnega kapitala, doba akumulacije in uporaba bodočih donosov. In o teh ekonomskih kategorijah naj bi odločili volivke in volivce na referendumu s preprostim za ali proti. Sposobnost objektivne racionalizacije je tako prepuščena populističnim razlagam in vsakovrstnim lažem, zato je kaj takega popolnoma neresno. Poslanci Poslanske skupine Desus imamo individualne poglede na zadeve v zvezi z demografskim skladom in v skladu z lastnimi individualnimi pogledi bomo tudi glasovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Jurij Lep bo predstavil Stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Hvala za besedo, gospod predsednik. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! Danes, na zadnji dan izredne seje Državnega zbora, ki se je začela prejšnji teden, odločamo o predlogu / nerazumljivo/ Levice, LMŠ, SD in SAB naj Državni zbor za vladni Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu razpiše posvetovalni referendum.

po mnenju predlagateljev ne rešuje financiranja pokojnin, pač pa Vladi oziroma aktualni oblasti omogoča kadrovanje in neomejeno upravljanje z državnim premoženjem v državnih podjetjih. Zakonodajni postopek za predlog zakona Državni zbor namreč ne more pričeti s tretjo obravnavo predloga zakona dokler ne odloči o tem ali bo njem razpisal posvetovalni referendum. V Poslanski skupin Nepovezanih poslancev vladajočo koalicijo opozarjamo, da bo, kot kaže, letošnje leto ne le leto kriznih razmer zaradi boja z epidemijo nalezljivih bolezni COVID-19, množičnih protestov, političnih kriz temveč tudi leto referendumov. Kot veste se bom letos po več kot treh letih, ki so minila od zadnjega referenduma 11. julija ponovno odpravili na referendum o nedavno sprejeti noveli Zakona o vodah. Referendum je zahtevalo okoli 60 tisoč volivk in volivcev, ki so opozarjali na sporne in premalo pojasnjene določbe 37. člena zakona, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih. Tudi tokrat Vlada in vladna koalicija ponavljata isto napako, pri čemer ima njuno ravnanje še hujše posledice. Od razpada / nerazumljivo/ dialoga do odmika vzpostavitve demografskega sklada. Vlada tudi v tem primeru ni želela opraviti širše razprave in pogajanj z vsemi ključnimi zainteresiranimi deležniki tako v času priprave pred sprejetjem predloga zakona na vladi, kot tudi ne v okviru obravnave v državnem zboru. Res je, da je ta vladna koalicija prva, ki je oblikovala dolgo pričakovani predlog zakona z vzpostavitev demografskega sklada, ki je bil obljuba vsakokratnih koalicij, vse od leta 2012 in ga je tudi poslala v zakonodajni postopek. Aktualna vlada in vladajoča koalicija tako predlagata, da bi nacionalni demografski sklad, ki bi nastal s preoblikovanjem slovenskega državnega holdinga in pripojitvijo prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb in nadomestil dosedanje upravljavce. Tako bi na enem mestu poenotili in po pričakovanjih vlade tudi izboljšali upravljanje državnih naložb, vire od tega pa bi demografski sklad porabljal delno za tekoči transfer v pokojninsko blagajno, delno za akumulacijo sredstev, tudi preko vlaganj v nove naložbe, delno pa za ukrepe dolgotrajne oskrbe in družinske politike. Sklad naj bi bil pri upravljanju naložb neodvisen in avtonomen. Njegovo delo bi temeljilo na strategiji upravljanja naložb sklada, ki bi jo na predlog vlade sprejel državni zbor in ki bo nadomestila leta 2015 sprejeto strategijo upravljanja državnih naložb. Vsako leto bi nato sprejeli še letni načrt upravljanja naložb. Sklad bi imel tričlansko upravo, pri čemer bi 15 dni po uveljavitvi zakona imenovali začasno vodstvo in 11 članski nadzorni svet. 7 nadzornikov bi imenoval državni zbor, in sicer 5 na predlog poslanskih skupin, 1 na predlog Zveze društev upokojencev Slovenije in enega na predlog Mladinskega sveta Slovenije, 4 člane pa bi imenovala vlada. V Poslanski skupini Nepovezanih poslancev opozarjamo, da se vsi strinjamo, da bodo imele pričakovane demografske spremembe oziroma staranje prebivalstva negativen učinek na javne finance, posebej na pokojninsko blagajno, ob tem pa posredno in tudi neposreden vpliv na državni proračun. Zato smo se zavezali vzpostaviti poseben demografski sklad, ki naj bi odgovoril na omenjene javnofinančne izzive demografskih sprememb. Zato se nam vladno in koalicijsko vztrajanje pri ignoriranju ključnih deležnikov socialnih partnerjev zdi neprimerno, saj bi imelo za posledico to, da bo tudi ta predlog zakona doživel podobno usodo kot v predhodnih mandatih in da se bo njegov sprejem ponovno odmaknil za več let. Ekonomsko-socialni svet se je sicer s predlogom zakona seznanil. Večkrat ga je obravnavala tudi pogajalska skupina, vendar je razprava ostala na ravni konceptualnih vprašanj, saj je med socialnimi partnerji in vlado prihajalo do velikih razhajanj o samih predlogih členov oziroma posameznih, predvsem spornih rešitvah pa naj bi bilo opravljene nepoglobljene razprave in ne pogajanj. Zakon je bil namreč Ekonomskemu-socialnemu svetu predstavljen dvakrat v oktobru in novembru lanskega leta, pogajalska skupina ESS pa je potem, ko se je pričel in tudi nadaljeval zakonodajni postopek v državnem zboru zavzela stališče, da ne želijo nadaljevati razprave o posameznih členih, saj po posredovanju predloga zakona državnemu zboru ESS ni več osrednji prostor za dialog s socialnimi partnerji, poslanci pa z njimi niso zavezani voditi pogajalskega procesa in tudi niso zvezani izpogajanih rešitev podpreti, kar se je sicer že v preteklosti kot tudi tokrat izkazalo za pravilno. V Poslanski skupini Nepovezanih poslancev se kljub temu, da so nekateri naši člani predlagane rešitve podprli, strinjamo, da sprejetje zakonske določbe oziroma rešitve ne sledijo zgolj osnovnemu namenu demografskega sklada. To je sofinanciranje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predlog zakona je zastavljen širše in v prvi vrsti predstavlja političen kompromis koalicijskih partneric. Slednje pa je razvidno iz rešitev na podlagi katerih je prišlo do prenosa in poenotenja upravljanja državnega premoženja, tako nepremičnin kot tudi kapitalskih naložb s katerimi upravljajo družba z upravljanje terjatev bank, DSU-ji in nepremičninski sklad PIS ter kapitalskih naložb Republike Slovenije z določenimi izjemami, kar je bila izrecna zahteva stranke SDS. Predvideno sofinanciranje politike skrbi za starejše in družinske politike na predlog NSi. Neodplačan prenos kapitalskih naložb ZPIS Zavarovalnice Triglav na predlog Desus in modifikacije organizacije nadzora in upravljanja s kandidacijskim postopkom vred na predlog SMC. Da gre v bistvu v prvi in zadnji vrsti zgolj za političen kompromis je še najbolj odkriti prikazal predstavnik Poslanske skupine Desus z naslednjimi besedami, citiram: »V Poslanski skupini Desus predlog zakona razumemo kot kompromis med dosedanjimi predlogi, **21. TRAK: (DAG) – 10.40** ali niso prišli v zakonodajni postopek ali pa niso bili sprejeti. Ocenjujemo, da je smotrno politično delovanje ravno v iskanju in oblikovanju kompromisov, zato bomo Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu večinsko podprli.« (Konec citata.) Kot veste, je Desus še pred prejšnjo Vlado vztrajal pri dveh temeljnih aksiomih, od katerih ni do decembra lani odstopil. In sicer, zahteval je zgolj prenos Kapitalske družbe na demografski sklad in 20-letno dobo akumulacije, pri čemer se je pogajal še o osnovnem kapitalu oziroma prenosu kapitalskih naložb na sklad, tako iz države kot tudi iz SDH. Glede na vse navedeno nam je lahko jasno, da pričujoče rešitve niso najbolj ustrezne za zagotavljanje varne starosti, ne trenutni generaciji upravičencev iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi ne naslednjim generacijam. Najbrž se vsi strinjamo, da nacionalni demografski sklad ne bo mogel pokriti večinskega dela vsakoletnega proračunskega transferja v pokojninsko blagajno, ki znaša okoli 1,2 milijarde evrov. Moral pa bi vsaj deloma pokrivati dodatno povečanje tega bremena v prihodnjih letih. Glede na raznolikost naložbenega portfelja, z zahtevo po aktivnem soupravljanju kapitalskih naložb, pa velja opozoriti, da bo nacionalni demografski sklad lahko financiral tudi morebitno slabo poslovanje posameznih državnih podjetij ali pa bo moral zagotavljati sredstva za njihovo dokapitalizacijo. Financirati pa bo moral tudi številne politike, ki se dotikajo starejših in družin, ki bi jih že zdaj moral financirati državni proračun, kot je, na primer, gradnja domov za starejše in še bi lahko naštevali. Poleg tega velja opozoriti, da je zgolj iz razmerij, ki jih določa zakon, jasno, da bo nacionalni demografski sklad dve tretjini denarja zagotavljal za tekočo porabo, zgolj 40 % pa za akumulacijo oziroma za vlaganje v tako imenovane portfeljske kapitalske naložbe, ki bodo edine zagotavljale donose za financiranje pokojninske blagajne. Da ne omenjam, da ima SDH še obveznosti izplačevanja odškodnin. Zato je povsem legitimno vprašanje, ali takšne rešitve dejansko sledijo osnovnemu namenu demografskega sklada, kot je zapisano v 8. členu ZPIS-2, ki določa: »Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija. Obvezno zavarovanje se financira tudi iz demografskega rezervnega sklada in drugih virov, določenih s tem zakonom.« V Poslanskih skupini nepovezanih poslancev opozarjamo tudi, da s predlaganimi rešitvami niso nezadovoljni zgolj predstavniki delojemalcev, temveč tudi delodajalcev, ki so ocenili, da zaradi premočnega vpliva politike predlagane rešitve ne sledijo ocenjenim dolgoročnim potrebam pokojninske blagajne in bodo komaj odgovorile na pričakovano povečanje bremena zaradi usklajevanja pokojnin. Res je, da je vladajoča koalicija skupaj z ministrom za finance prisluhnila pripombam Zakonodajno-pravne službe, Komisije za preprečevanje korupcije, Združenja nadzornikov Slovenije Slovenije in nekaterih drugih deležnikov, saj je bilo v drugi obravnavi sprejetih kar preko 50 dopolnil v zvezi z odgovornostjo in nadzorom nad poslovodstvom, izbirnimi postopki in še bi lahko naštevali. A pri temeljnih vprašanjih do sprememb ni prišlo. In sicer, kar se tiče organiziranosti upravljanja in razpolaganja z naložbami, zagotavljanja dodatnih virov financiranja, čas črpanja oziroma akumulacije sredstev pred njihovo porabo, velikost premoženja sklada ter namen in vplačila sklada v prihodnjih obdobjih. Zato se ne gre čuditi temu, da tudi mnogi strokovnjaki opozarjajo, da je nesmiselno, da vladna koalicija trmasto vztraja na tem, da bo izpolnila zavezo iz koalicijske pogodbe, ki je sicer le odsev starih zakonskih zavez, in da si želijo, da bi prišli do boljših rešitev ter da bi se debata okrog sklada odmaknila od tega, kdo in kako bo nadziral ta sklad, ter vprašanju o tem, kaj naj bo sploh namen tega sklada, kakšno premoženje naj ima ter predvsem, kako naj se polni. Tudi nekateri izmed nas, nepovezanih poslancev, smo že takrat koalicijske partnerje opozarjali, da nacionalni demografski sklad ne more biti projekt zgolj te Vlade oziroma vladajoče koalicije, ampak mora ta k snovanju pritegniti tudi tiste deležnike, ki jim je oziroma jim bo v prihodnosti sklad namenjen. Zato se mora o predlaganih rešitvah voditi ustrezen socialni dialog. Dejstvo, da smo se prvič resno približali ustanovitvi nacionalnega demografskega sklada in da je do konca mandata še dobro leto, pa ne sme biti izgovor za hitenje oziroma kljukanje zavez iz koalicijske pogodbe. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev vladajočo koalicijo opozarjamo, da tako delojemalci oziroma sindikati, kot delodajalci že dlje časa pogrešajo socialni dialog,

»Pripravljeni smo se vrniti za pogajalsko mizo, ko na pogajalski mizi kaj bo. V tem trenutku na pogajalski mizi ni ničesar. Rekla sem že danes, da je Vlada nas / nerazumljivo/ odnesla v klet, v klet, a ne, na Vladi je, ne samo na ministru Cigler Kralju, da ta stol prinese nazaj in da se prinese zakonodajo, ki jo je treba obravnavati na Ekonomsko-socialnem svetu. Prva dolžnost je stisk gumba za predčasni posvetovalni referendum naslednji teden v Državnem zboru. S tem bo pokazala voljo, da tudi morda o pokojninskem skladu razmisli še enkrat.«, konec citata. V nasprotnem primeru predstavniki delojemalcev v primeru sprejema zakona že v naprej napovedujejo sprožitev postopkov za pridobitev zahtevanih najmanj 40 tisoč podpisov volivk in volivcev za vložitve zahteve za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in prepričani smo, da ji bo uspelo kakor jim bo uspelo tudi prepričati zadostno število volivk in volivcev, da vsako na referendumu zavrnejo. V kolikor vsem pozivom vladajoča koalicija ne bo prisluhnila, bo morala sama prevzeti odgovornost, da tudi v tem mandatu, pa čeprav smo že pred ciljno črto, demografskega sklada ne bomo dobili.

Dober dan! Lepo vsem prisotnim v državni. Cilj predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu je rušenje Vlade, pa ni drugega. Rušenje Vlade kot smo vajeni že od samega začetka od kar so nekateri v opoziciji vrgli puško v koruzo in prepustili vodenje države, ampak da ta fraza ne bo več tako iztrošena predlagam, da namesto koruze vzamemo besedo »runkl«, v Prlekiji pravimo temu svinjska repa, tako da bo lažje. Cilj je nabiranje političnih točk, lastna propaganda, blatenje Vlade, zagotovo pa ni skrb za slovenske upokojence, kot to želijo predstaviti. Prej, ko so bili na oblasti, niso bili sposobni sami izpeljati zakona o demografskem skladu, zdaj ko pa se dejansko stvar odvija, pa si nabirajo politične točke. Pokojninski sklad je nujno potrebno razbremeniti, saj bo po domače povedano, crknil. Slovenija je tretja na lestvici evropskih držav kjer se njeno prebivalstvo najhitreje stara. Glede na projekcije Združenih narodov je Slovenija uvrščena med 10 najstarejših držav v celotnem svetu, vsak peti prebivalec pa je starejši od 65 let. Leta 2030 bo delež teh prebivalcev predstavljal kar 25 % prebivalstva, do leta 2050 pa bo vsak tretji prebivalec Slovenije starejši od 65 let. Slovenski pokojninski sistem tudi zaradi vse manjše aktivne populacije tako kmalu ne bo več zmožen zagotavljati dolgoročne vzdržnosti. Že zdaj vplačani prispevki za pokojninsko varnost ne zagotavljajo dovolj sredstev za izplačilo vseh pokojnin, razliko pa mora nadomeščati država iz njenega proračuna. Vsi se strinjamo, levi in desni, da moramo našim najstarejšim rojakom omogočiti dostojno življenje, saj si ga v končni fazi zaslužijo. Ker pa je pokojninska blagajna dolgoročno nevzdržna, pa jo je potrebno prestrukturirati oziroma mehanizme financiranja. Preoblikovanje naše državne srebrnine v nacionalni demografski sklad je odlična rešitev za dosego tega cilja, zato je kritika tega zgolj ponovno poizkus rušenja Vlade. Sredstva se bodo nalagala v korist sofinanciranja obveznega pokojninskega zavarovanja ter za sofinanciranja politike za skrb za starejše. V opoziciji želijo to svoji volilni bazi predstaviti spet kot nekaj nedemokratičnega, netransparentnega in celo škodljivega za upokojence. Govori o privatizaciji, o poseganje v pravno državo tako kot smo vajeni, da to počnejo zdaj že skorajda pri vsakem dobrem predlogu.

Najlepša hvala predsednik za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, predstavniki Vlade in vsi, ki spremljate to sejo, lepo pozdravljeni! 2. marca 2021 je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Lukom Mescem vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu v katerem očitajo Vladi Republike Slovenije, da si želi s sprejetjem predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu netransparentno brez socialnega dialoga in brez javne razprave centralizacijo nad lastništvom in upravljanjem državnega premoženja. Vsi ti očitki seveda ne držijo. Dejstvo zakaj predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu zakona o nacionalnem demografskem skladu ni dopusten in zakaj ga v Slovenski demokratski stranki ne bomo podprli pa lahko v samem izhodišču naslonimo tudi na mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju jasno in nedvoumno zapisala, da je ena izmed bistvenih zahtev za razpis referenduma nedvoumno in popolnoma jasno referendumsko vprašanje, saj lahko volivec le tako jasno in brez vsakega dvoma o tem zakaj pravzaprav oddaja svoj glas izrazi svojo pravico glasovanja. Volivci se namreč pri posvetovalnemu referendumu predhodno izjasnijo o posameznem jasno izraženem vprašanju, ne pa o pravnem aktu, kar so predlagatelji predloga dejansko zapisali v prve delu referendumskega vprašanja. Še bolj zavajajoč pa je drugi del referendumskega vprašanja v katerem se predlagatelji predloga izrekajo o politiki vlade Janeza Janše. Kot je zapisala tudi Zakonodajno-pravna služba je predlagano referendumsko vprašanje v drugem delu nejasno in zavajajoče zaradi česar kot takšno ne sme biti predmet razpisa posvetovalnega referenduma. Nujno je potrebno opozoriti na dejstvo, da se je slovenska politika z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter z zakonom o Slovenskem državnem holdingu leta 2013 oziroma leta 2014 zavezala, da bo uredila delovanje in financiranje demografskega rezervnega sklada, ker pomeni, da trenutna koalicija izpolnjuje samo tisto k čimer so bile prejšnje vlade zavezane, tega pa več kot očitno niso bile sposobne realizirati. Predlagatelji predloga za razpis posvetovalnega referenduma v svojem predlogu močno zavajajo, kar na žalost postaja stalna praksa trenutne opozicije v državnem zboru. Eden izmed očitkov in razlogov za predlagan referendum glede zakona o nacionalnem demografskem skladu je, da je bil zakon v državni zbor poslan brez poglobljene javne razprave in brez usklajevanja v Ekonomsko-socialnem svetu. Dejstva pa so sledeča. V državnem zboru je bilo tekom zadnjih let vloženih že več različnih zakonov različnih predlagateljev s katerimi so želel posamezne poslanske skupine urediti to področje, kar pomeni, da poglobljena razprava poteka že vse od leta 2013, ko sta bili sprejeti že prej omenjeni določili v zakonu o pokojninskem zavarovanju in zakon o Slovenskem državnem holdingu. Prav tako ne drži, da člani Ekonomsko-socialnega sveta niso imeli možnosti sodelovati pri oblikovanju samega predloga zakona. Po podatkih vlade jim je bil predlog zakona prvič predstavljen na seji 5. 10. 2020, potem pa še na več naslednjih sejah Ekonomsko-socialnega sveta ter delovnih sestankih, katerih pa se predstavniki sindikatov večkrat niso udeležili oziroma so jih enostransko zapustili, kar kaže na njihov resnični interes za sodelovanje, za skupno dobro naše države. Hkrati z omenjenimi predstavitvami so le potekale tudi v okviru raznih okroglih miz, predlog zakona pa je bil podprt tudi na seji državnega sveta. Dodatno so bili v čim večji meri pri obravnavi v državnem zboru upoštevani tudi vsi dobri in smiselni predlogi najrazličnejših deležnikov. Trditev predlagateljev predloga za razpis posvetovalnega referenduma, da nacionalni demografski sklad ne rešuje problema financiranja pokojnin ter ne bo imel pozitivnih učinkov na prihodke pokojninske blagajne in same višine pokojnin so neresnične in izrečene brez vsakršnih resnih osnov ter zavajajoče. Trditev, da se z zakonom ne bo rešilo problema financiranja pokojnin postavlja predpostavko, ki v tem primeru ni pravno relevantna, saj je to področje urejeno v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon o nacionalnem demografskem skladu ni glavni vir financiranja pokojnin, je pa dodaten vir financiranja. V beli knjigi o pokojninah iz leta 2016 jasno piše, da ustanovitev rezervnega demografskega sklada ne sme biti izgovor za **24. TRAK: (TB) – 10.55** hkrati pa mora biti namen demografskega sklada pokojninski sistem zgolj razbremeniti. Povedano drugače, da višine pokojnin niso bile nikoli predmet Zakona o nacionalnem demografskem skladu, pomeni pa, da predlog zakona sega v področje sofinanciranja rednega izplačevanja pokojnin. Prav tako se dodatno v Zakonu o nacionalnem demografskem skladu, daje poudarek tudi na sofinanciranje politike skrbi za starejše in družinske politike. V zvezi z trditvijo predlagatelja predloga, da si Vlada z Zakonom o nacionalnem demografskem skladu povečuje možnosti za kadrovanje in privatizacijo, je nujno povedati naslednje. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu vsebuje enake rešitve v zvezi z znižanjem deleža lastništva države pod 50 %, tako, kot je to sedaj urejeno v Zakonu o slovenskem državnem holdingu. Dodatno se v Zakonu o nacionalnem demografskem skladu uvaja določba, na podlagi katere se lahko tudi naložbe, v katerih ima država najmanj 50 % lastništva, uvrsti med strateške naložbe. Pomembno je opozoriti tudi na to, da bo po predlogu zakona možnost imenovanja nadzornikov sklada imela tako Vlada, kot tudi Državni zbor, dodatno pa še Mladinski svet Slovenije in Zveza društev upokojencev, kar predstavlja jasen napreden naproti zdajšnji ureditvi, ko vse nadzornike v potrditev Državnemu zboru posreduje Vlada. V zvezi s kadrovanjem v državnih podjetjih si mora ogledalo postaviti predvsem opozicija, saj je druga Janševa vlada pri sprejetju Zakona o slovenskem državnem holdingu, v zakon vključila določbo, po kateri je vsakokratna opozicija imela pravico do imenovanja enega nadzornega člana Slovenskega državnega holdinga. Kmalu po nastopu vlade Alenke Bratušek, pa je bila ta določba iz zakona umaknjena, kar pomeni, da od vlade Alenke Bratušek naprej, Vlada predlaga vse člane nadzornega sveta. Na podlagi vsega povedanega lahko ugotovimo, da Zakon o nacionalnem demografskem skladu pomeni jasen napredek pri upravljanju državne lastnine, s čimer bo premoženje upravljano pregledno, varno in donosno, hkrati se bo lažje zasledovalo skupne poslovne cilje, dohodki iz teh naložb pa bodo namenjeni sedanjim in prihodnjim generacijam upokojencev, ter izvajanje ukrepov družinske politike. Predlagatelji predloga za razpis posvetovalnega referenduma v svoji obrazložitvi ponovno zavajajo slovensko javnost, hkrati pa se zavzemajo za podaljšanje trenutnega statusa, razpršenosti upravljanja državnega premoženja, ki ne prinaša tistega, kar bi s tem premoženjem lahko ustvarjali. Predloge za razpis posvetovalnega referenduma v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke ne bomo podprli, saj se zavzemamo za učinkovitejše gospodarjenje in za dodaten vir financiranja pokojninske blagajne. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Preden dam besedo predlagatelju, pa naj povem še vrstni red, glede na posamezne odjave z liste. Torej, besedo bo po predlagatelju imela Violeta Tomić, potem Marko Bandelli, mag. Dejan Židan. Besedo ima predlagatelj. Hvala lepa in lep pozdrav. Želel bi odgovorit na par stvari, ki smo jih slišali v stališčih poslanskih skupin. Najprej, očitek je, da je zastavitev referendumskega vprašanja tendenciozna in da je ta drugi del referendumskega vprašanja, vsiljuje neko interpretacijo. Moja pozicija je obratna. Vsiljena interpretacija je to, da se ta stvar, ki jo imamo na mizi, sploh imenuje Zakon o demografskem skladu. Namreč, to ni zakon, ki bi urejal, na kakršenkoli način, demografijo. Ta sklad, kot so povedali tudi nekateri predstavniki, ki so prihajali iz koalicijskih vrst, ne bo imel nobenega učinka na pokojnine v Sloveniji. Niti evro ne bo dodan v pokojninsko blagajno, ker matematika je povsem enostavna. Trenutno, po planu, se bo letos steklo 170 milijonov evrov z naslova dobičkov državnih podjetij v proračun, od tam naprej pa se lahko ta sredstva uporabljajo za stvari, kot so pokojnine, družinska politika, gradnja domov za starejše. Zdaj po novem bo ta isti denar prišel v proračun iz demografskega sklada, skratka niti evro ne bo dodan in niti za evro ne bo nobena pokojnina v tej državi višja niti ne bo po novem višja postavka za družinsko politiko, ker 10 % od 170 milijonov je 17 milijonov, družinska politika pa trenutno stane državo 600 milijonov in država ima neke zakonske obveznosti koliko mora tam financirati in tako naprej. tem smislu spremenilo koliko denarja imamo, koliko ga gre za demografijo in tako dalje. Si pa upam trditi obratno, da če sprejmemo ta predlog zakona, ki bo imel zelo slabe učinke na upravljaje državnih podjetij na preglednost in transparentnost, na kompetentnost ljudi, ki te funkcije opravljajo, bomo pa imeli težave z demografijo na drugi strani. Namreč zadnji podatek, ki sem ga našel na internetu je, da se iz Slovenije izseli 126 ljudi na teden, kar približno pomeni 15 tisoč na leto. Številni od teh so slovenski državljani, številni od teh so mladi, ker ne dobijo priložnosti. Potem imamo pa problem kdo trenutno dobiva funkcije v državnih podjetjih. Anton Krkovič, dobro poznamo njegovo zgodovino prijateljstva s trenutnim predsednikom Vlade, bil je general, major in tako naprej. Je kaj trenutno? Beremo, da promovira sonce in energijo na Gen-I. Kakšne kompetence ima za to si odgovorite sami. Dimitrij Rupel, tudi poznamo njegovo dolgo zgodovino. Pravi, da ga knjige niti ne zanimajo oziroma to izdajanje knjig, ampak je pa postal direktor Javne agencije za knjigo, s kakšnimi kompetencami točno si tudi odgovorite sami. Tomaž Kokot, 33 let, njegova referenca: 2-krat je neuspešno kandidiral za župana Poljčan, je pa tretji največji lastnik Nove hiše, izdajatelje Nove 24, je postal generalni direktor Pošte Slovenije, ki ima, pazite, to je podjetje, ki ima več zaposlenih kot imajo Poljčane, kjer je neuspešno kandidiral za župana prebivalcev. To so prakse, ki se bodo razpasle na potenco, če bo sprejet Zakon o demografskem skladu, tako imenovanem demografskem skladu. To je sklad, ampak to je sklad za politično kadrovanje ne za demografijo. To je sklad, kjer bo imela Vlada možnost, da štiri nadzornike postavi sama, pet jih postavijo koalicijske stranke, dva postavijo koalicijske stranke na predlog civilne družbe. Ti postavijo tri člane upravnega odbora in nihče od njih ni več zavezan Lahovnikovemu zakonu, se pravi plače bodo neomejene, kolikor si bodo pač postavili, imeli pa bodo popolnoma proste roke koga kam imenujejo v državna podjetja in verjamem, da je apetita precej. Ta Vlada izgublja večino v Državnem zboru, boji se, da so volitve mogoče blizu, govori se o neki vezavi zaupnice in tako dalje in zelo prav bi prišlo, da bi zdaj potisnili še par 100 ljudi v Državna podjetja na vplivne položaje, ker vendarle oblast ni samo v Vladi, oblast imajo tudi tisti ali pa predvsem tisti na žalost dostikrat, ki obvladujejo tokove denarja v tej državi. ko se pogovarjamo o demografskem skladu je treba slediti denarju, treba je iti po načelu »follow the money«, ampak ta »follow the money« ni »follow the money« iz demografskega sklada v pokojninsko blagajno, ker tam imamo igro ničelne vsote, to kar se zdaj zlije iz proračuna se bo po novem iz demografskega sklada. Je pa treba slediti denarju in krogom toku denarja, ko se pogovarjamo o tem kdo, v čigavem imenu in v čigavem interesu bo po novem upravljal državna premoženja. In zato vztrajamo pri tem, da je treba ta referendum imeti, ker ta zakon, ki ga imamo pred sabo, je bil opravljen praktično brez javne razprave, da spomnim, še takrat, ko smo imeli Odbor za finance v prvi obravnavi tega zakona ni bilo niti enega predstavnika civilne družbe prisotnega, pa ne zato, ker ne bi hoteli priti, ampak zato, ker niso smeli priti. Potem smo morali v opoziciji sklicati Komisijo za nadzor javnih financ, da smo sploh lahko slišali kaj si javnost, zainteresirana javnost o tem zakonu misi,

nadobudne politične kadre, ki bi radi zasedali kakšno dobro plačano mesto v državnih podjetjih, pa seveda zelo pozitiven. Hvala lepa. Preden nadaljujemo razpravo, bi lepo prosil, da se skoncentrirate na vsebino referendumskega vprašanja. Kar zadeva kadrovanje, ravno vsakega hobi pridelovalca solate tudi ne morete dati za direktorja kakšnega državnega urada, pa tudi kakšnega Ahmeda ne, ki ste mu podelili status. Zdaj pa nadaljujemo razpravo. Najprej Violeta Tomić, za njo Marko Bandelli. Hvala za besedo. Z uvodnim opozorilom se lahko nadejamo precej posegov v naše razprave. Ampak bom začela kljub vsemu s trditvijo, za katero stojim – zlo je metastaziralo v naši državi. Po tem, kar smo videli z uničenjem medijske krajine in podreditvijo, smo zdaj priče, da bi si rada ta obstoječa Vlada, vlada Janeza Janše, podredila še zadnje ostanke državnega premoženja. Seveda, moč je tam, kjer je denar, kot je rekel kolega Mesec. In mi smo zamudili kar veliko priložnosti, da bi zaustavili in preprečili premnoge slabe prakse, kajti denar denar je moč ne glede na izvor tega denarja. Ampak »follow the money« je res bistveno, in treba je vedeti in videti. Pa da ne omenjam Zvon Ena, Zvon Dva, izgube delovnih mest, razprodaje in tako naprej. Vsi vemo, kako zelo so naši ljudje, delovni ljudje trpeli zaradi premnogih slabih ukrepov. Desnica ves čas razlaga, da je lastnina nedotakljiva. Naj vas spomnim, da je last državnih podjetij naša skupna last. In lastnina je nedotakljiva in zato morajo državljani odločati, kaj se bo počelo z njihovo lastnino. Ne morete vi vzeti lasti nekoga drugega in si dovoliti upravljati z njo brez kakršnegakoli nadzora lastnika, vlada ni gospodar Slovenije in lastnik, je trenutni upravljavec. In tu, vidite, si nismo na jasnem. Naj razčistimo še eno stvar in si nalijemo čistega vina. Vlada Janeza Janše z ustanavljanjem demografskega sklada ne skrbi za upokojence to je manipulacija in laž, pika, in tudi za tem stojim -, ampak s tem skrbi izključno samo zase in za svoje kapitalske interese. Vprašanje demografskega sklada ne sme biti politični boj za obvladovanje državnega premoženja, kajti Vlada bo s centralizacijo kapitalskih naložb države poskrbela, da večina državnega premoženja ne bo več last Republike Slovenije, temveč last paradržavne institucije, pod njenim neposrednim nadzorom. Ker smo videli tudi, kaj se dogaja z mediji, in vedno znova naj vas spomnim na to. S koncentracijo državnega premoženja v rokah Vlade Janeza Janše nastajajo resna tveganja, tako za izpolnjevanje strateških interesov države kot tudi za naše javne finance. Zaradi škodljivih odločitev te Vlade Janeza Janše bo tako eden, recimo, od najdražjih infrastrukturnih projektov v državi postal talec in kapitalskih interesov madžarskega premierja Orbana ter z njim povezanih gospodarskih elit. Govorim o družbi 2TDK. Republika Slovenija bo z javnimi dajatvami, ki jih bodo plačevali Luka Koper, Slovenske železnice in naši prevozniki, zagotavljala dobiček, na katerega računa Madžarska, medtem ko oni ne bodo prispevali ničesar, razen začetne investicije. Kljub temu pa bo za 35 let Madžarska postala solastnica kritične slovenske infrastrukture in s tem pridobila možnost veta na vse pomembne odločitve 2TDK. Poleg tega pa bo v uporabo dobila še 30 tisoč kvadratnih – 11.10** (Nadaljevanje) in tako vračamo vsi državljani in državljanke Republike Slovenije dolg Janeza Janše Viktorju Orbánu za podporo, finančno podporo pri njegovih medijih kakor tudi pri volitvah. Skratka, v drznem se trditi, da je aktualna Vlada izvrševalka tujih kapitalskih in političnih interesov, in da dela za to namesto za dolgoročni razvoj slovenske družbe, dela izključno samo za lastno samoohranitev in po meni potop. Tak demografski sklad kot si ga je zamislila Vlada, ne bo sklad za upravljanje državnega premoženja, temveč bo sklad za razprodajo družbenega premoženja. In obstaja nevarnost, da bodo sedanje pomembne naložbe degradirale na raven portfelijskih, kar bi pomenilo, da bi imel sklad povsem proste roke pri privatizaciji podjetij, ki so v veljavni strategiji upravljanja kapitalskih naložb države opredeljene kot pomembne, na primer, Krka in Petrol. Zdaj mene zanima kako si predstavljate, da nam bo Viktor Orbán dajal pokojnine. Ne, ne bo nam dajal. In z uveljavljanjem demografskega sklada bo nastala dolgotrajna pravna praznina, pazite, ki o skladu po ustanovitvi omogočala eno letno poslovanje mimo sleherne varovalke pred privatizacijo in to eno leto Janez Janša potrebuje, rabi. potem je popolnoma vseeno, kajti potem bodo volitve, najverjetneje več ne bo imel oblasti, ampak v tem letu lahko uniči vso državno lastnino, kajti sklad ves ta čas bo imel proste roke pri privatizaciji javnega premoženja. Skratka, ker ta Zakon o demografskem skladu določa, da se 40 % kupnin od prodaje državnega premoženja nameni ZPIZ, se bo Vlada seveda ves čas pretvarjala, tako kot od začetka, da je privatizacija v interesu upokojencev, češ da zagotavlja dodatna sredstva za pokojninsko blagajno. Sicer je taka logika zelo kratkovidna, kajti privatizacija na kratki rok res morda poveča prihodke državnega proračuna, na dolgi rok pa popolnoma negativno vpliva na javno blagajno, saj zmanjšuje javnofinančne prihodke iz naslova donosov kapitalskih naložb države. V nobenem primeru privatizacijske kupnine ne morejo in ne smejo biti eden glavnih virov financiranja pokojninske blagajne, skratka ne moremo vsega prodati in s tem zagotavljati, ker enkrat prodajanega zmanjka. Dolgoročno se pokojnine zagotavljajo s kvalitetnejšimi delovnimi mesti, večjo dodano vrednostjo, boljšimi plačani, seveda tudi prispevki posledično višjimi in seveda z bojem proti prekarnosti, redne zaposlitve, itn. Skratka, tudi predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so opozorili, da demografski sklad vse vzvode za opravljanje in nadzor sklada daje v roke političnim strankam in Vladi ter ne zagotavlja vključenosti predstavnikov zaposlenih katerih socialna varnost v času starosti naj bi zagotavljal ta sklad. Skupščina je enako Vlada in predstavniki delavcev so iz imenovanja članov nadzornega sveta popolnoma izključeni in ta Vlada, veste, ki ves čas govori o nekakšnem sodelovanju, ne posluša nikogar. Iz razprave je popolnoma izključila opozicijo, izključila je socialni dialog, izključila je Ekonomsko-socialni svet, ampak ljudstva, veste, pa ne bo mogla izključiti, zato absolutno podpiramo referendum in bomo storili vse, da do njega tudi pride, kajti o svojem premoženju bo odločal lastnik

Hvala predsedujoči za besedo. Rečeno je bilo že ogromno glede tega, že kar smo debatirali okrog samega sklada. Zdaj smo tukaj, spoštovana Vlada in spoštovana koalicija, tudi vsi skupaj. Jaz sem prepričan, da tudi vi veste, da vse kar se sprejema v tem Državnem zboru, ni pravilno. Ni pravilno, ker se praktično sprejema z večino in predvsem se dostikrat preglasuje, predvsem zdaj, ko ste manjšinska koalicija. Hvala nekemu unikumu, ki vam daje podporo z določenimi »opozicijskimi«, med navednicami, strankami, se dostikrat preglasuje. To je bilo tudi eno od tega. Zato zdaj obravnavamo to možnost, ki je tukaj. Mislim, da je razpis tega posvetovalnega referenduma dober, ni zavezujoč, v končni fazi, ni zavezujoč. Ampak mislim, da je to, če bi tako rekel, lahko neko ogledalo, da Vlada vidi, kaj si mislijo ljudje

to veste sami, da ni. V celotno proceduro ste ga dali praktično brez javne obravnave, mimo socialnega in medgeneracijskega dialoga, se pravi, brez nič, samovoljno. S preglasovanjem ste seveda vse to dosegli. In verjetno se bojite ljudi. Vi ste bojite mnenja ljudi, poštenih ljudi, kaj si mislijo. Ker nekateri še vedno verjamejo temu imenu, demografski sklad.

oseb jasno povedalo, da bi morala Vlada oditi domov. Mislim, da je bilo to zelo jasno sporočilo, da ne dela prav in da uničuje državo in republiko. To je bilo sporočilo teh oseb.

ki bi bil nekako – jaz ga vidim kot nek državni portfelj, če bi tako rekli. In je to vse v redu, jaz se strinjam s tem, lahko bi to tudi funkcioniralo. Ampak, veste, kaj je – manjkajo varovalke. V vsem tem manjkajo varovalke.

vi boste, ker vi ste na Vladi in to bo ostalo za naprej, za vedno bo ostalo. Dopustili boste praktično plenjenje, dobesedno plenjenje po državnih podjetjih, Stoprocentno boste dopustili demontažo tega sistema nadzora, kakor je zdaj, ker tega ne bo več, in upravljanja, ker bo popolnoma drugačno. Verjetno boste dopustili proste roke pri prodaji vseh 8,4 milijarde, kolikor je pač vreden ta celoten sklad, če bi tako rekli, zamenjali v trenutku garnituro nadzornikov, ker to je tudi cilj vsega tega – spraviti vse skupaj na neko špico, da potem lahko ti z vrha delaš in upravljaš. Zdaj v tem trenutku tega ne moreš napraviti. Predvsem s tem, da ti garantiraš potem delovna mesta

mislim, da se bo iz tega sklada financiralo popolnoma druge zadeve kot pa tiste, zaradi katerih navidezno in s finto, če bi tako rekli, nagovarjate tudi kolege iz Desusa, ker točno vejo, tudi oni sami vejo, da ne

ta referendum, ker ta zakon je škodljiv, to vemo sami. Škodljiv je za državo, škodljiv za državljane, škodljiv za vse. To premoženje mora ostati v lasti države,

Sredstva bi mogli mi akumulirat 20 let, brez da jih tikamo, če bi kaj do tega, da bi bilo to pravilna procedura, da pridemo do enega fonda, ki ga rabimo. Ne da bomo zdaj s temi sredstvi delali vse drugo in samo namišljeno govorili, da gre to za »penziče«, ko vemo sami, da jih farbate, / nerazumljivo/, čudno se mi zdi, kako da tudi nasedejo na to. Zagotovit pa je treba itak dodatne vire. Če ne boste zagotovili dodatne vire v tem skladu, če ga imenujemo ta sklad, to kar je, to ne bo nič. Mi smo vam dali v SAB predlog glede vode, glede lesa in te reči tukaj, ne vem, če ste sploh začeli razmišljat o temu. Jaz sem prvi, tudi če sem podjetnik, povem pošteno, da sem prvi, ki bom podprl en predlog, ki sem videl, da je nekako bil že izražen, da bi se povišalo odstotek prispevkov, vsaj za 3 do 4 %, tisti del, ki gre v breme delodajalcu, in to mislim, da je prav, ker drugače mi, ki bomo šli v penzijo, ne bomo dobili nič, ker fonda ne bo, ker to ni noben fond, ta demografski sklad, ker ker ta sklad, če hočemo, da deluje in da funkcionira, mora praktično neke redne, nedotakljive akumulacije, to mora imet, ker drugače to ne bo nič. nič. Po vašem planu in po vaši strategiji je ta sklad ustanovljen samo za prosto nadziranje in upravljanje, praktično, in po mojem mnenju, neko nemoteno odprodajo

vedno. Zdaj že vemo, kaj se dogaja in se dogaja, kajne. Saj lahko, da namen je tudi dober, ampak veste, namen je dober v tistem trenutku, ki ga nekdo, tu si zamisli, ampak, potem, ko pride v sprevržene roke ali drugačne roke ali take, ki imajo druge manipulativne želje v ozadju, s tem bogastvom upravljat in kar je, pridejo pa potem tretje veje ven, ki potem vemo točno, kam peljejo in tu je bojazen naša, to je naša bojazen. Ali veste, to ni samo bojazen nas. Mislim, da je marsikoga, tudi drugega,

Jaz bom zaključil s tem. Mislim, da Desus tudi se zaveda tega, kajne, da ima bolj pomen »takozvan«, ta beseda demografski, ki njim zelo ugaja, kakor je pa realen namen tega sklada, kar je. Jaz bi rekel tako vsem spoštovanim kolegom tukaj, da ne nasedete floskulam in predvsem tem floskulam s tem zakonom, ki jaz mislim, da edino pravilno je, da podprete in da ljudje tudi povejo svoje, glede na to, da ni obvezen, ni obvezujoč, ni zavezujoč ta referendum, vsaj da Vlada vidite, kaj ljudje mislijo, že ko ste prepričani, da imate vi ne vem kakšno večino tudi med ljudstvom, dajte enkrat razumet, da je nimate in da je dosti ljudi, ki razume s svojo glavo, proceduro tako kakor vi ste si jo zastavili, da je zgrešena in predvsem škodljiva za državo in državljane. Toliko iz moje strani, hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima mag. Dejan Židan, za njim pa bo razpravljal Jure Ferjan. Izvolite, imate besedo. Hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Še enkrat lepo pozdravljeni poslanke in poslanci, predstavniki Vlade, lep pozdrav! Da se bomo razumeli, mi v tem trenutku v Sloveniji imamo neko obliko demografskega sklada, to kapitalsko družbo, za katero pa definitivno velja, prvič, prva napaka je, da v tem trenutku troši denar za transfere za pokojninsko blagajno, ko bi morala denar varčevati za demografsko luknjo, ko ga pa ga bo resda zmanjkalo. Druga napaka je, da ima premajhne prilive. Jaz bi razumel, da bi vse naredili, da bi poiskali dodatne prilive, kar je bilo danes že milijon krat povedano, iz naravnih bogastev, nimamo nafte, nimamo – kaj jaz vem – plina in podobno, kljub vsemu imamo vodo, torej iz določenega deleža vode in iz našega velikega bogastva, to je iz gozda, iz lesa, in v resnici, da bi bistveno več denarja počrpala iz upravljanja kapitalskih naložb. Mi ne smemo pozabiti, da kljub vsemu imamo upravljanje kapitalskih naložb,

ampak to ne more biti razlog, da ga upravlja. Razlog mora biti samo to, da je kompetenten, in da iz premoženja, ki ga dobi na razpolago, ustvari tisto kar država potrebuje, več dobička in sam bi si želel, da ta dobiček gre v veliki meri na demografski sklad, ker sedaj gre v neki zelo majhni meri, v resnici. Mi imamo v tem trenutku torej strategijo upravljanja. Jaz si želim, da bo nekoč donos takšen kot je recimo v Franciji ali pa kje drugje, kjer imajo visoke donose in potem s temi donosi opravljajo tako, da gredo v korist državljank in državljanov, ne pa v tekočo porabo konkretnega proračuna, to je neke vrste potuha. Ta konkretni predlog, ki je danes pred nami, je pa čisto navadno kukavičje jajce. Namreč iz imena sledi, da tisti, ki so že in tisti zlasti, ki bodo postali upokojenci, lahko si zamislijo, da bodo bolj varni čez 20 let, ko bo huda demografska kriza, ampak v resnici ta material, ki je pred nami, tega niti približno ne omogoča. Niti približno tega ne omogoča in je naslov čisto navadno zavajanje. To pa ni okej. Državljanke in državljani te naše lepe države so s strani politike dobili preveč zavajanj že do sedaj in s tem se kar naprej nadaljuje. Treba je zelo jasno povedati, ni na mizi predlog kako dobiti dodatne vire, ki jih bomo dali na neki kup in po možnosti bodo te vire upravljali tisti, ki so najbolj zainteresirani, to so pa trenutno zaposleni, mladi in upokojenci. super bi bilo, če bi jih upravljali na ta način, da bi bilo vse skupaj v pristojnosti, kar bi se teoretično dalo ali Računskega sodišča ali kogarkoli drugega, ki ima splošno zaupanje in se bodo potem ti viri sproščali takrat, ko bo res potrebno za to, da bomo solidarnostni sistem, Bismarckov sistem ohranili. Ampak to je tukaj čisto nekaj drugega. Tukaj gre, da v bistvu ne prihaja do novih virov, ampak se to kar trenutno je, troši še pospešeno za tekočo porabo. In to je tako hudo zavajanje, da tega naše državljanke in državljani enostavno se jim tega ne bi smelo narediti. in to je čisto zadosten razlog, da damo možnost državljankam in državljanom ob tem, da se seveda ves čas predstavlja argumente, da se odločijo ali želijo, jaz si tega ne želim, jaz predvidevam, ampak to morajo državljanke in državljani imeti možnost, da povedo na referendumu, da ne želijo, da se to kar še sedaj imamo, pospešeno porablja in ne akumulira za krizno obdobje, ki pa bo prišlo. Jaz vem, da je tragika tega parlamenta tudi v tem, da so čez eno leto volite, potem čez pet let, in da je enostavno premalo ljudi noče razmišljati kaj bo čez 10 ali 20 let, ampak tudi to je dolžnost politike. Dolžnost politike je, da naredi naše ljudi varne tudi čez 20 let, ko bodo potrebovali stabilno izplačevanje pokojnine. In potem so to zavajanje, ja saj to delamo preko demografskega sklada, ja to pač ni to. To kar se danes sprejema, se lahko imenuje kakorkoli, ampak ne sme se imenovati demografski sklad, ker ni. Ni novih virov, ni zaprtja in akumuliranja za čas, ko bomo denar potrebovali, ampak je kar nekaj. Ko sem govoril v imenu poslanske skupine, sem povedal kaj so razlogi, kaj mislimo mi kot Socialni demokrati, da to počnete, ampak tudi ko politične razloge odmislim, vsebinski razlog je samo eden, pogledamo ta konkretni papir in se vprašamo, ali bodo upokojenke in upokojenci čez 15 ali 20 let bolj varni zaradi tega papirja, ki ga želite, da ga Državni zbor sprejme. Pa morate pošteno odgovorit kakor so vsi slovenski strokovnjaki, ki so to pogledali. Ne bodo bolj varni, manj varni bodo kot so v tem trenutku in to mora biti zadosten razlog, da bi se papir umaknil, in da se v soglasju s tistimi, ki so pa najbolj zainteresirani, to so sindikati, pa če priznate ali pa ne, sindikati zastopajo zaposlene. Sindikati zastopajo zaposlene, in če nam bi bilo za razvoj države, bi vsak od 90. tukaj prisotnih pozval ljudi tisti, ki še niste včlanjeni v sindikate, včlanite se. Lahko se temu smejite kakorkoli hočete, nič jugoslovanske, v slovenske sindikate, mi smo v Sloveniji, da ne bo kdo pozabil. Včlanite se v slovenske sindikate zato, ker slovenski sindikati zastopajo vaše interese kot zaposleni, močnejši ste, če vas nekdo zastopa kakor da se samostojno borite za svoje interese. In papir, ki je pred nami, ni usklajen s slovenskimi sindikati. Če gre za demografski sklad bi to moral biti tudi končni razlog, da se takoj umakne, ampak ne. Meni je povsem jasno, da če ne boste danes dovolili, da gre ta oblika referenduma bo pač čez nekaj časa druga oblika referenduma. In izgubljen čas. Izgubljen čas zato, ker smo mi pa res dolžni narediti boljši demografski sklad kot ga imamo sedaj. Pa samo ponovim, potem pa utihnem. Več denarja je potrebno, da čez 20 let ne bodo tisti, ki bodo takrat tukaj sedeli s prsom kazali na nas: oni so krivi, da je tako velika luknja in ne znamo napolniti pokojninske blagajne, da izpolnjujemo tisto kar je naša dolžnost, torej da izplačujemo pokojnine. Drugič, da bi demografski sklad zaprli. In kot tretjič, da bi politiko v maksimalni možni meri odmaknili od upravljanja tega sklada. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo ima Jure Ferjan, za njim pa bo razpravljal dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. **JURE FERJAN (PS SDS):** Gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar na Ministrstvu za finance in spoštovani generalni direktor na Direktoratu za javno premoženje. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in vsi, ki nas spremljate prav lepo pozdravljeni! Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu prinaša enoten, pregleden in učinkovit nadzor in upravljanje državnega premoženja. Prinaša tudi nižje stroške upravljanja z državnim premoženjem in, kar je zelo pomembno, prinaša oziroma pomeni dolgoročen vir financiranja pokojnin. In spoštovana leva opozicija, vaš strah ni v tem kar očitate Vladi Republike Slovenije, ravno nasprotno. Vaš strah je v tem, kar sem ravnokar povedal, v tem, kar ta zakon prinaša. to je enostavno izguba vaših privilegijev, je strah po spremembah, ki bi oziroma bodo prinesle koristi za vse državljanke in državljane. To, kar sem ravnokar povedal potrjuje ravno dejstvo, kateremu nismo priča le danes, ampak pravzaprav ves ta čas, ko govorimo o predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu. Imam občutek, da stranke, ki ste sedaj v opoziciji, da tiste stranke večkrat ko ste bile v vladi bolj krčevito se danes borite, da tega zakona ne sme biti, da moramo iti na referendum, da moramo, ne vem kaj vse še narediti. Danes govorite to ravno tiste stranke današnje leve opozicije, prejšnje koalicijske stranke, vladne stranke, pa ne samo v prejšnjem mandatu tudi marsikdaj prej, ko ste imeli moč in oblast, ko ste imeli škarje in platno ali pa, še kakšno drugo prispodobo lahko uporabim, niste uspeli pripraviti zakona ali ga pa niste želeli, ga uskladiti, ga pripeljati v parlament, ga spraviti skozi parlamentarno proceduro in stvari izpeljati tako, kot ste si zamislili. Danes pa v preteklosti, v preteklih mesecih poslušamo nasvete, navodila, lahko bi rekel pametovanje, kakorkoli to vzamemo, kaj vse bi bilo treba narediti. Pa z vaše strani dobimo tudi, seveda, v vsem tem času tisto, kar pa znate najboljše, rušenje. To pa znate najboljše, to ste dokazali že večkrat. In iz tega lahko preprosto rečemo, da izhaja, da je pravzaprav edini vaš cilj, da ni sprememb in da se ohranijo vaši privilegiji. Spoštovane in spoštovani! Ker je bilo marsikaj že povedano in ker danes pravzaprav govorimo o predlogu razpisa posvetovalnega referenduma mi dovolite, da v sklepnem delu sovje razprave povem samo še tole. Danes je bila tudi postavljena neke vrste teza, da ta vlada Republike Slovenije nima mandata za takšne spremembe. Torej, za spremembe kot je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Spoštovane in spoštovani! Slovenska demokratska stranka ima program in s tem programom smo šli na volitve. Program smo podrobneje predstavili leta 2018 pred državnozborskimi volitvami, tako kot vedno naredimo pred volitvami. Kot vsi dobro vemo, aktualna sestava državnega zbora je seveda odraz teh volitev in Slovenska demokratska stranka je prepričljivo zmagala na teh volitvah. Torej, program Slovenske demokratske stranke je prepričljivo zmagal in ta vlada ima program in ta vladna koalicija ima

sindikati, ki nasprotujejo dvigu plač, sindikati, ki si ne želijo socialnega dialoga, sindikati, ki zastopajo svoje interese ne interese delavcev, hvala za take sindikate. In še druga intermezza glede protestov govorite. Glejte, 40 tisoč jih ni bilo, to vsi dobro vemo, bilo jih je verjetno nekje 10, 15 tisoč, kakorkoli. Pravite kakšno sporočilo. Veste kakšno sporočilo, saj ni bilo nobenega konkretnega, če ste poslušali izjave protestnici in protestnikov, saj niso nič konkretnega povedali. Kdo pa je organizator teh protestov, nezakoniti, neprijavljeni? Ampak vemo sindikati in stranke leve opozicije. Dajte prijaviti, dajte organizirati, dajte tako narediti kot se spodobi po črki zakona. Ključno sporočilo pa teh protestov pa veste kaj je? Je norčevanje iz vseh državljank in državljanov te države, ki se že več kot letno dni dosledno držimo ukrepov in predvsem vseh tistih, ki se dnevno soočajo in pomagajo bolnikom s covid-19 to je tisto glavno sporočilo teh protestov in to je tisto sporočilo in poosebljanje kar v levi opozicij v zadnjem letu dni počnete, rušite to rušite to vlado ne glede na epidemijo ne glede na posledice. Spoštovane in spoštovani, glede na povedano predloga razpisa za posvetovalni referendum ne bom podprl.

ki ga je Levica v katerokoli državno podjetje namestila, jaz odstopim iz svojega položaja, če mi najdete enega, ko govorite o teh privilegijih. Drugo. Edini privilegij, ki ga jaz imam oziroma za za katerega se borim, je to, da sem se rodil v državi, ki je bila kolikor toliko meritokratska, se pravi, če si prizadeven, če izkažeš neke sposobnosti pa lahko nekaj v tej državi narediš. Nočem pa živeti v državi kjer sposobni ljudje morajo zaradi političnih razlogov odhajati iz položajev, na njihova mesta pa prihajajo razni Krkoviči, Rupli, Bavčarji, neuspešni kandidati za župane in podpredsedniki strank, ki pravijo, da so proti kadrovanju v državna podjetja. Ne, v taki državi pa nočemo živeti. In to je privilegij, ki ga hočem braniti, to je osnovna meritokracija in to je in to je ogroženo s tem zakonom, ker ko bo ta zakon sprejet bodo v državnih podjetjih samo še kadri pravih političnih barv. Hočete živet v takšni državi? Jaz ne. In zato sem se tudi v petek udeležil protestov, ne kot organizator, ampak kot podpornik sporočila protestov ta vlada je tista, ki ruši to državo in zato ta vlada mora oditi.

kriterije izpolnjujejo najbrž, če so kam imenovani, če jih ne, lahko sprožite postopek, zaničevanja pa v razpravah ne bom dovolil, ne bom dovolil tudi predlagatelju ne. Toliko. Zdaj pa nadaljujemo. Besedo ima dr. Matej Tašner Vatovec. Za njim pa bo dobila besedo Maša Kociper. Izvolite. Hvala, podpredsednik. Zdaj, če smo se česa naučili v tem dobrem letu te vlade je to, da ste ta vlada boji ljudi in mislim, da je to opazno in zelo jasno ob vsakem protestu, ob vsakem izrazu nestrinjanja, ob vsaki napovedi takšnega ali drugačnega referenduma. Videli smo to zgodbo pri nakupu orožja, videli smo to zgodbo pri Zakonu o vodah in vidimo to zgodbo pri demografskem skladu. Zdaj tisto kar je ključno je to, da da uokvirimo debato, zakaj ta zakon ni Zakon o demografskem skladu in zakaj potrebujemo referendum. Državni zbor je vseeno nekoliko drugačen od Vlade in mislim, da bi kot predstavniki ljudstva morali

ali da se pred tem posvetujemo kakšno je mnenje ljudi. Vemo, da ta zgodba je stekla brez širše vključenosti javnosti, da je tekla brez nekega resnega dialoga s sindikati, ki so tisti, ki bi morali pri tem demografskem skladu oziroma ta demografski sklad, ki bi nekoč nastal, aktivno sodelovati, in da v bistvu bi bilo to sprejeto iz nekih drugih razlogov h katerim pridem na koncu. Še enkrat, dejstvo je, da ta demografski sklad kot si ga je zamislila ta Vlada, ni demografski sklad. Pokojninska blagajna že itak vsako leto posluje s primanjkljajem, okrog milijarde, za letošnje leto je to milijarda 15 in da je potrebno poplačevanje tega primanjkljaja iz proračuna, kar je pač okej, imamo takšno situacijo, tak model in prav je, da država poskrbi, da se ta primanjkljaj pokrije. Tisto kar dela ta zakon in kar skuša Vlada narediti je pa to, da bo itak ta sredstva na nek način razbila, se pravi, da se vključi v delovanje demografskega sklada še dolgotrajna oskrba in družinsko politiko, ključno pa je to od kod bo prišel ta denar. Demografski sklad bo v bistvu pretopljena vsa državna lastnina v eno institucijo in iz tega bi se naj potem pokrivalo oziroma financiralo pokojninsko blagajno. Tisto kar je problem pri tej celotni zadevi je ta, da v bistvu Slovenija ni Norveška. Slovenija nima ne vem kakšnih naftnih zalog, nima proizvodnje nafte in nikakor ne more iz tega vidika dodatnih sredstev pripeljati v pokojninsko blagajno. Tisto kar dela oziroma kar bi naj delal ta demografski sklad kot si ga predstavlja predstavlja Vlada, je zgolj to, da bo namesto iz enega žepa šlo iz drugega. Tisto kar prihaja sedaj v proračun kot dividende iz podjetja v državni lastni, bo zdaj prihajalo iz demografskega sklada in to je to, ne bo nobenih dodatnih sredstev, bo pa seveda nekaj drugih stvari zraven, recimo obveznosti, ki jih bo prevzel tudi ta demografski sklad. Družba za opravljanje s terjatvami bank oziroma slaba banka ima pol milijarde evrov dolga, tako da tudi ta dolg bo treba upoštevati v delovanje tega demografskega sklada in že s tega vidika bo teh sredstev manj kot jih prihaja sedaj iz iz posamičnih družb. Tako da, iz tega vidika je seveda ključno vprašanje, ali je to res demografski sklad ali ni to nekaj drugega. Kje je pravi namen za to, d se je Vlada odločila, da gre v takšno obliko. Gospod Ferjan je prej rekel, da nobena Vlada prej tega ni naredila, oni so pa zdaj našli nekega tega asa v rokavu in bo vse boljše. Ne bo. Kot rečeno, če bo, bo to zgodba, ki bo v bistvu računovodska operacija pri kateri bo na koncu izkupiček enak, če ne celo manjši, po drugi strani pa bo neka bistvena razlika in to je v tem, da bo dejansko Vlada lahko celotno državno premoženje upravljala skorajda neposredno na nekem skoncentriranem mestu in jaz mislim, da je to tisto kar je ključni razlog zakaj se ta zakon sprejema na tak način in preden pride do volitev. Zato, da se lahko v to novo mega podjetje v ta demografski sklad enostavno poseže, da lahko potem Vlada skadrira svoje ljudi po različnih družbah, ki so v državni lasti in mislim, da je to na koncu ni demografski sklad, ampak je samo en velik rešilni čoln za trenutno vladajočo nomenklaturo. Velik rešilni čoln, ki ima tudi zelo morebitne negativne posledice. Tukaj ni več nobenega garancije, da bi ta podjetja tudi dejansko ostala v večinski državni lasti ali pa vsaj s kontrolnim deležem tako kot je sedaj določeno, ampak lahko pride do razprodaje teh zadev, do privatizacije podjetij, ki bodo del demografskega sklada, itn. Skratka, ta zgodba je v resnici katastrofalna zgodba, če govorimo o reševanju demografskega vprašanja, če govorimo o reševanju pokojnin, če govorimo o

To je nekaj, kar bi prineslo nek bistven priliv v pokojninsko blagajno in bi bil tudi nek neto priliv, ne pa samo računovodska operacija med proračunom in ZPIZ. In še bi lahko naštevali, kakšni so dejanski ukrepi. Ampak, pod črto, takšno ustanavljanje demografskega sklada je zgolj podrejanje, še dodatno podrejanje enega ključnih elementov te družbe, pač družb v državni lasti. Tako je s tega vidika posvetovalni referendum še več kot potreben.

ob končnem glasovanju o tem zakonu. Ker, še enkrat, ta zakon je škodljiv, ima lahko precej negativnih posledic, ne samo za pokojninsko blagajno oziroma za celotno demografsko področje, ampak ima lahko vrsto negativnih posledic tudi za javne finance. Zaradi tega bomo seveda podprli razpis posvetovalnega referenduma. Če pa ga ta manjšinska koalicija s podporo ostalih poslank in poslancev ne bo izglasovala, pa sem prepričan, da bomo kmalu začeli zbirati podpise tudi za naknadni zakonodajni referendum.

Mateja Tašner Vatovca. Začela bom pa z vprašanjem, ki je bilo danes že postavljeno, postavili smo ga že v stranki SAB med stališči. In to vprašanje se glasi, koga se pravzaprav ta Vlada boji. Vprašanje je seveda retorično in odgovor je jasen – boji se ljudi, boji se ljudstva. Boji se, da bi ljudje o tako pomembnem vprašanju, kot je demografski sklad, povedali svoje mnenje. aktih imamo pač zapisano možnost posvetovalnega referenduma. Uporablja se redko, kar je tudi prav, uporabljati bi se moral samo za najpomembnejše stvari, za najpomembnejša politična vprašanja.

Namreč, dolga leta smo svarili naše državljane pred tem, kako imamo slabo demografsko sliko, kako se naše prebivalstvo stara, kako so demografske spremembe ene tistih, za katere je treba iskati in najti odgovore, če hočemo imeti neko vzdržno prihodnost, sploh pa vsak med nami neko dostojanstveno starost. In iz leta v leto smo v tej hiši, pa tudi v javnem diskurzu govorili o tem, da je demografski sklad potreben. In zdaj bodo ljudje, sploh tisti, ki ne spremljajo politike tako od blizu, rekli, ja, zakaj je pa zdaj en del opcije, zakaj je pa zdaj opozicija proti temu zakonu o demografskem skladu. Zato je treba izkoristiti vsako priložnost, kolegice in kolegi iz opozicije, da ljudem razložimo, da ta demografski sklad ni to, kar smo leta in leta v naši državi govorili, da je treba pripraviti, zato da se bodo zagotovile neke normalne pokojnine tudi nam, nam, navsezadnje, ki imamo še nekaj let do upokojitve, in seveda tudi tistim za nami, našim otrokom. Leta in leta smo se pogovarjali o tem, kako pravično in na ustrezen način začeti zbirati ta denar, zato da bomo mi in naši otroci tudi imeli pokojnine, vsaj približno take, kot jih imamo zdaj, kot jih imajo upokojenci zdaj, pa že te so premajhne. In potem pride Vlada z nekim totalno drugačnim predlogom, predlogom, ki pravzaprav ni klasičen demografski sklad, ki pravzaprav ne akumulira sredstev vsaj nekaj časa in jih bogati, kar je bistvo vsakega sklada, z nekim predlogom, ki je bolj kot temu, o čemer smo mislili, da se leta in leta pogovarjamo, ko smo rekli demografski sklad, namenjen nekemu deljenju bombončkov te koalicije, in nekemu zakonu, ki pravzaprav

in drugič, da razumejo, kako škodljiv je ta predlog in tretjič, da imajo možnost se o tem predlogu izjasnit in najbolj demokratična možnost možna, bi bila ta, ki nam jo dopušča zakon in Ustava, da grejo na posvetovalni referendum in rečejo, ali mi hočemo v taki demografski sklad. Ali je to, to, kar smo mi mislili, ko smo se pogovarjali o demografskem skladu? Ali bomo dali, naredili in potrdili to, kar hoče ta Vlada? To je, da bomo dopustili demontažo zdajšnjega sistema upravljanja državnega premoženja. Sistema, ki smo ga gradili leta in leta, postopoma šli v vedno večjo neodvisnost, tega sistema, da ni odvisen in na milost in nemilost prepuščen vsakokratni politiki. Ali bomo res dali tej Vladi za začetek, ker mislim, da bo ona po večini postorila to, kar si želi postorit, proste roke pri razprodaji še zadnjega še zadnjega kosa državnega premoženja - 8,6 milijard šteje premoženje – ali res hočemo, da ta Vlada, vlada Janeza Janše, z enim samim zakonom, dobi možnost upravljanja in razpolaganja s tem zadnjim premoženjem, ki ga imamo v tej državi? Ker oni niso šli tako, kot bi šle neke sredinske vlade, če bi že bilo treba, pa upajmo, da nikoli več ne bi bilo treba, v neko prodajo, po dolgem postopku, podjetje po podjetje, če je res nujno potrebno, kot je pač v preteklosti parkrat bilo, res samo za tisto podjetje, transparentni postopek in tako naprej. Ne, kar z enim zamahom bojo oni vse premoženje dali na en kup, z njim upravljali in razpolagali. Jaz mislim, da nekaj stvari, ki jih dela ta Vlada, se bo dalo popravit. Zamenjat nazaj kake čudne ljudi, na kakšnih čudnih mestih, spremenit kakšne čudne zakone, ki so bili na hitro sprejeti, ampak tega se pa ne bo dalo popravit, sploh če v enem trenutku tega premoženja, ki ga še imamo v Sloveniji, ne bo več. Sploh, če bo v enem trenutku zamenjana(?) celotna garnitura vseh nadzornikov v vseh podjetjih, ne glede na to, ali imajo mandat ali nimajo ali so bili postavljeni od prejšnje Vlade, od te Vlade, ali je mišljeno, da jih je mogoče menjat med mandatom, tako kot nekatere je ali pa ne. S spremembo zakona bojo vse postavili na isti imenovalec in vse hkrati zamenjali in jaz sem prepričana, če bi ljudi vprašali, ali se taki demografski sklad predstavljajo, da bi rekli ne in ne razumem, zakaj, mislim, razumem kajne, ampak se retorično sprašujem, zakaj ne upate ljudi to vprašat. Ne upate, ker veste, da bojo temu nasprotovali. In seveda, nehigienično je, da se z enim zakonom takšna moč prenaša na eno Vlado. Nehigienično. SAB smo bili za ene druge vrste demografski sklad, to smo ves čas poudarjali, tudi podpirali prejšnji zakon. Predvsem smo mislili, da je ključno, da premoženje ostane v lasti države. To je naše premoženje, to je premoženje naših staršev, ki so ga soustvarjali, tudi nas, ki ga na en način soustvarjamo in naših otrok. To je premoženje, s katerim bi mogli res delat z rokavicami, kot z zadnjo srebrnino, ki jo imamo. Ves čas smo bili prepričani, da mora ta sredstva, ki bi jih namenili za demografski sklad, se nekaj časa kumulirat, se pravi, da se nabirajo in se jih upravljat, to, kar je tudi bistvo sklada, ne pa, da jih za NSi malo damo, za mlade družine, za upokojence jih damo malo trenutnim upokojencem, za NSi spet damo malo za domove za ostarele, ne vem pa, kaj dobijo v SMC, gotovo nekaj, pa sem zdaj pozabila. Pa jaz nimam nič proti, ne domovom za ostarele, ne višjim pokojninam, absolutno ne in ne domovom za ostarele in družinam, ampak zato imamo proračun in tako kot delite s tega proračuna, bi lahko tudi to delili od tam, ne pa da jemljete bodočim rodovom upokojencev. Tako da, mi bomo v vsakem primeru podprli ta predlog, da se izvede referendum, upam pa, da boste tudi ostali premislili, ali res ne upate ljudem dati možnost, da odločijo o tako pomembni tematiki. Hvala.

Poglejte, na kratko bom rekel tako. Predlog takšen kot je predlog za generalni štrajk, za splošno stavko in blokado države za kakšen teden dni, da malo pridete k sebi ali pa še to ne. Hočemo, nočemo mi moramo biti sposobni razmišljati vsaj do leta 2081, ko zapade trenutno zadnji obrok dolga, ki ga imamo in ga bo treba proračunsko vračati. Če se pa pogovarjamo o dolgoročni vzdržnosti pokojninske blagajne, pa ne le pokojninske blagajne, tudi vseh drugih, treh, štirih javnih blagajn, če bomo še regije v nekem trenutku vmes dobili, si moramo postaviti, seveda, vprašanje kako se bodo le-te bolj učinkovito polnile, namesto nekega vprašanja kako pleniti, ne glede na to oziroma kako se na nekaj prisesati in negativno kadrovati, ne glede na to katero politično prečenje bo na oblasti, kako bolj umno gospodariti. In to, kar bom povedal ni nič novega, to v bistvu dokaj osamljeno govorim že sedmo leto. Najboljši demografski sklad je – kaj? – najboljši demografski sklad je investicija v pamet in mlade, najboljši demografski sklad je investicija v znanost in raziskovanje v preplet akademske sfere in gospodarstva, najboljši demografski sklad je široko dostopna subvencionirana kultura in javno šolstvo, najboljši demografski sklad je učinkovit sistem, naš sistem javnega zdravja in seveda kar se je nekako pometalo pod preprogo tudi ob delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, zdravo delovno in bivalno okolje ter seveda ustrezen prostor javnosti za široko razpravo, tudi o konkretni tematiki kako nekaj sklad organizirati. Jaz bi si rajši želel razprave, kako iz teh 8,6 milijard, ki jih nekateri imenujete srebrnina, priti vsaj na 16,8 milijard. Zlasti v luči, ne ve, ali edini razmišljam o tem, če seštejem letošnje leto pa še naslednjih deset let, 26 milijard dolga. Kako ga bomo vrnili? Z novim zadolževanjem, saj obresti so ugodne, pa so kao negativne, ampak sočasno mi Ministrstvo za finance glej ga zlomka da tabelco sem glavnice brez obresti. Zakaj le? Verjetno z nekim razlogom. Potem imamo neko negativno kadrovanje, zniževanje kriterijev, nimam nič osebno proti komurkoli, ampak veste, sam prihajam iz Maribora, imamo Pošto Slovenije, nek velik kompleksen gospodarski subjekt, kjer nastavite nekega pubeca 30 plus let, ki je prej deloval v nekem gospodarskem subjektu, ko je pri primerjavi približno tako kot da jaz igram igram nogomet v vaški ligi, potem bom pa kar naenkrat ko bodo sedaj delali prenovo NK Maribor nosilni napadalec prve ekipe. Tako nekako se vi to greste. In veste, in politike te vlade, kemik, ki sem ga iz torbe dal ven, klub mariborskih študentov, piše tukaj »pune vtrgana«. Politika te vlade je »pune vtrgana«, pa naj vam Kaloh prevede to mariborsko frazo. frazo. Na način kako se vi to lotevate v konkretnem predlogu se človek vpraša kaj še ostane mladim. In ko rečem mladim mislim tu na pikico malo mlajše od mene, 45 let pa do… Kaj ostane mladim, vključno z razvojnimi inženirji, ki seveda v Sloveniji nimajo 6 jurjev bruto plače, pa namesto socialne kapice, če jih hočete zadržati je nek drug pristop, dajte jim delnice v podjetju v katerem delajo ali solastniške deleže. Tako kot je to napisano je v bistvu cementiranje perifernosti bodočim rodovom, pa pojdite si prebrati v zadnjo Sobotno prilogo kaj pravi prvi človek SID banke, sicer v zelo vljudni kritiki programiranja evropskih razvojnih sredstev, ki jih počne ta vlada z dokaj »nikakvim« multiplikatorjem. Malo bomo zabetonirali, zacementirali, malo se bomo hvalili jaz sem zrihtal to, ti si zrihtal tisto, kot je takrat za združeno levico govoril kolega Brglez, čez 10 let bomo pa ne vem kaj travo jedli. To je očitno miselni horizont trenutni ob vedno vedno novem preštevanju v tem parlamentu, da se mi počasi to že »fržmaga« če sem iskren. In v neki taki pomembni problematiki, ki v bistvu zadeva vse nas verjetno bi potrebovali neko vlado, ki bi imela dosti večjo legitimiteto kot jo ima ta, ampak, ko Janez iz žalne v opoziciji ropota: »če bi jaz imel zgolj 30 itd, ko je pa na oblasti pa pozabi na to svoje ropotanje. Jaz upam, da se bo proti tem vladne predlogu, če ta naš predlog posvetovalnega referenduma ne bo sprejet, sprejet, oblikovala neka opozicija na ulici in kot pravi FDV-ejevski kolega Deželan, veste to ne morete »glih« enačiti, to niso naši avtobusi za razliko od mogoče kakšne druge stranke. To je neka opozicija, ki ima neko svojo logiko, ki je številna, ki je raznolika, ki ni nujno, da vedno privede do nekih pozitivnih rešitev, ampak trenutno je situacija taka ob neki dokaj blokadi Državnega zbora glede teh ključnih vsebinskih razprav, ko Černačev Zvone reče, da smo mi dobesedno izsilili razpravo o okrevalnem svežnju penez, da bo ta debata potekala nekje drugje namesto, da bi potekala tu in tam, kar seveda ni izključujoče. Naslednja vlada in koalicija, ki upam, da bo imela dosti višjo legitimiteto v zelo zahtevnih časih, se bo morala ukvarjati s celo vrsto reprogramiranj in s celo vrsto popravljanj nekih škodljivih / nerazumljivo/ zakonov, ki jih boste žal sprejeli. Hvala za besedo. Hvala lepa.